Lep dober dan, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 14. redno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika.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 Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika. V okviru te točke bodo danes na poslanska vprašanja poslank in poslancev odgovarjali ministrice in ministri. Na prva štiri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanke vladajoče koalicije bo predsednik Vlade odgovarjal v četrtek, 23. novembra, ob 9. uri.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 in na 248. člen Poslovnika Državnega zbora, gre za pisna vprašanja in pobude poslancev. Po 248. členu pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku Državnega zbora in le-ta potem poslansko vprašanje oziroma pobudo pošlje vladi oziroma ministru. Glede na to, da je kar nekaj poslanskih vprašanj opozicije zavrnjenih tudi s strani predsednice Državnega zbora, je pa seveda tudi nekaj vprašanj oziroma zelo veliko poslanskih vprašanj in pobud opozicije, ki so bila poslana naprej vladi in ki ne izpolnjujejo oziroma se vlada ne drži 249. člena Poslovnika, v katerem piše, da je rok za odgovor 30 dni. Trenutno imamo v našem pregledu, mislim da, 21, tako je, 21 pisnih poslanskih vprašanj opozicije, ki niso odgovorjena v roku. Najstarejše, če lahko tako rečem, je poslansko vprašanje vladi, in sicer poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi z demografsko problematiko. Rok za odgovor je bil 15. maj 2023. Naslednje pisno poslansko [vprašanje] je postavil Zvone Černač v zvezi z zaposlitvami in reorganizacijo Vlade Republike Slovenije ter stroški državne uprave. Rok za odgovor 14. 7. 2023. Mi smo že večkrat oziroma sama sem že večkrat v proceduralnem oziroma postopkovnem predlogu predlagala predsednici Državnega zbora, da opozori vlado, in je to zadnjič storila tudi pisno, da se držijo 30-dnevnega roka. Namreč, poslanska vprašanja, ki jih naslavljamo na vlado, so namenjena tudi temu, da odpiramo določene teme, ki so pomembne za državljane, in pomembno je, da dobimo najprej odgovor z vlade, da dobimo relevantne podatke, na katerih potem lahko tudi sklicujemo, če želimo, seje ali dodatno poslanska vprašanja. Potem imamo tudi štiri poslanske pobude, na katere ni bilo odgovorjeno, najstarejša je imela rok za oddajo 26. 4. 2023. Potem imamo tudi zahteve za dopolnitve pisnih odgovorov, tukaj so roki sicer krajši oziroma bi moralo biti odgovorjeno

oziroma predlagamo, da vlado opozorite in tokrat v bistvu zahtevate od nje, da se držijo rokov, ki so po Poslovniku. Najlepša hvala. Hvala lepa. 15. maj in 26. april sta že davno, davno mimo. Državni zbor je najvišja institucija v državi in tokrat zahtevam, da vlada spoštuje poslovniško določbo o 30-dnevnem roku. Vsi se moramo držati nekih pravil, to zahtevamo od naših državljank in državljanov in mi smo prvi, ki se moramo tega držati. Zato pričakujem, da bo na ta poslanska vprašanja, ki že toliko zamujajo, nemudoma odgovorjeno. S tem se kaže odnos med državnimi institucijami, posebej odnos Vlade do Državnega zbora. In kot predsednica Državnega zbora pričakujem, da bo to odnos spoštovanja, predvsem tudi spoštovanja rokov. Verjamem, da lahko pride do do zamika rokov, da se ne da odgovoriti, ko je morda potrebno zbirati kakšne podatke, ampak tudi v tem primeru se Državni zbor o tem lahko obvesti. Jaz upam, da mi na naslednji seji ne bo več treba tega ponavljati. Hvala lepa. Zdaj pa gremo naprej na ustna poslanska vprašanja. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslanska vprašanja postavljena na 12. in 13. seji Državnega zbora. Ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, bo odgovorila na vprašanje poslanca Andreja Hoivika v zvezi s financiranjem podpornih projektov nevladnih organizacij s področja kulture za leti 2024 in 2025. Izvolite ministrica, imate besedo za odgovor.

vprašanje že dve seji nazaj, se opravičujem, ker nisem takrat mogla biti prisotna. Kot veste, sem bila častna gostja na knjižnem sejmu v Frankfurtu, kjer sem tudi bila prisotna, in zaradi tega nisem bila tukaj. Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi namreč vzpostavlja pogoje, ki nevladnim organizacijam kot tudi drugim delavcem in delavkam v kulturi omogoča, da svoje poslanstvo in aktivnosti uresničujemo čim bolj učinkovito in kakovostno. Preko teh podpor različnim aktivnostim, in te so, jih naštevam, izobraževanje, arhiviranje, usposabljanje, informiranje in mednarodna povezovanja, si prizadevamo za to, da bi bil nevladni sektor odporen, vzdržen in profesionaliziran in tako omogoča tudi pridobivanje več evropskih sredstev in zaposlovanja. Cilj razpisa vključuje tudi spodbujanje decentralizacije oziroma enakomernega regionalnega in kulturnega razvoja, zagotavljanje enakopravnosti spolov v kulturi in izboljševanje pogojev dela in delavskih pravic, gre tudi za sistematično vpetost v mednarodni prostor, spodbujanje okoljskih pravičnosti in zelenega prehoda v kulturi. Na ta naš razpis so se lahko prijavile nevladne organizacije, ki že izvajajo podporne aktivnosti, vsebinske mreže in pa stanovska kulturna društva. K razvoju in financiranju podpornega okolja nas med drugim zavezuje Zakon o nevladnih organizacijah iz leta 2018, ki nam nalaga, da pripravljamo in izvajamo politike, ki vplivajo na razvoj in delovanje nevladnih organizacij in programe vsebinskih mrež in nevladnih organizacij z namenom spodbujanja razvoja podpornega okolja in drugih nevladnih organizacij. Prav tako nas k temu zavezuje Zakon o javnem interesu v kulturi, ki preko mehanizma javnih razpisov predvideva financiranje nagrad, štipendij, izobraževanj, udeležb na strokovnih srečanj, strokovnih predavanj in raziskav in drugih aktivnosti na področju kulture v javnem interesu. Veljavna strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva navaja, da se lahko le dobro razvite nevladne organizacije ter organizirano in kakovostno prostovoljstvo učinkovito, hitro in uspešno odziva na potrebe okolja in v državi tako pomembno prispeva k vzpostavljanju in ohranjanju družbene povezanosti, solidarnosti in blaginje. Tudi v času prejšnje vlade je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028, ki predvideva vzpostavitev podpornega okolja za kulturni sektor, in to na vseh področjih kulture in umetnosti. Treba je poudariti, da je že iz sprejetih vlog na prvi podporni razpis, ki smo ga izvedli letos, jasno, da obstajajo taki subjekti in vodijo izjemoma, izjemno kakovostne programe in ga je potrebno in vredno sofinancirati in tako okrepimo njihovo učinkovitost in doseg. Prav tako se je izkazalo na podlagi prejetih vlog, da ti razpisi neposredno naslavljajo potrebe, ki jih izpostavljajo deležniki iz različnih kulturnih področij kulture in umetnosti. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da velik del nevladnih organizacij pravzaprav predstavlja ljubiteljska kultura. Ta zajema več kot 100 tisoč ljudi v Sloveniji in na ta način je pravzaprav v vsakem slovenskem kraju, mestu, okolju, društvu, kakršnokoli že, folklorno, likovno, glasbeno, gledališko, v katerem je vsakdo izmed nas, ki ga poznamo, tudi udeležen in tudi za te so ti razpisi. Otroci hodijo na plesne ali pevske vaje, starejšim je to ena izmed ključnih načinov socializacije. Te nevladne organizacije so prisotne v domovih za starejše, v bolnicah, v vaseh. Kulturna društva in ljubiteljska kulturna društva so med poplavami tudi utrpele največjo škodo, marsikje so bili poplavljeni tako njihovi prostori kot njihova oprema. Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, so pomemben steber, brez katerega si slovenske kulture in njenih dosežkov doma in v mednarodnem prostoru v 21. stoletju nikakor ne moremo zamišljati. Tako kot sistemsko podpiramo mrežo javnih zavodov preko razpisov, podpiramo tudi nevladne organizacije, katerih vlogo so prepoznale vse evropske države, ki zaposlujejo 5 % aktivnega prebivalstva

Hvala lepa, spoštovana ministrica, za prebran odgovor. Jaz sem vprašal direktno, zakaj se za te nevladne organizacije, ki pravzaprav ustvarjajo podporno okolje, ni res, kar ste zatrjevali, da gre za ljubiteljsko kulturo, ampak gre za nevladne organizacije, ki nekako izobražujejo in delajo analize, načrte za ljubiteljsko kulturo. Za ljubiteljsko kulturo v tem proračunu 2024–2025 znižujete sredstva iz 5,5 milijona na 5 milijonov. Mi smo predlagali amandma, ki je bil s strani koalicije zavrnjen, čeprav se je državni sekretar na tisti seji Odbora za finance z mano strinjal, da bi JSKD potreboval več denarja. Zdaj teh 600 tisoč evrov v dveh letih namenjate podpornemu okolju, in to celo početverjate, torej štirikrat več bo teh sredstev. Res je, tudi prejšnja vlada je sprejela nacionalni načrt 2021–2028. Ampak, veste, kaj je bila glavna razlika? Ta sredstva so šla iz evropskih skladov, kjer je potrebno pisati poročila, transparentna in tako naprej. Zdaj, za kaj gre teh 600 tisoč evrov? En mesec po poplavah je bil razpis objavljen. Iz integrale. Ali boste umaknili ta sredstva? Ker ste tudi v razpisu zapisali: »Če pride do drugih okoliščin, tega denarja ne bo.« Glede na vaš odgovor danes ta denar bo. In spoštovani, žal, to niso nevladne organizacije, to so provladne organizacije, ki vam hodijo na roko, čeprav so zdaj tudi že same malo kritične, izgleda, da 600 tisoč evrov za njih ni dovolj. In zato še enkrat sprašujem, kot sem tudi najavil vprašanje: Zakaj je potrebno te razpise, ki jih je prej financirala Evropska unija, sedaj razpisovati iz integrale? Ali je v času govora o težkih milijardah in prisilnih solidarnostnih dodatkih – oziroma to ste zdaj umaknili – potrebno biti tako solidaren tudi do tako imenovanih mrež slovenskih nevladnih organizacij? Hvala lepa.

mi govorimo o različnih razpisih. Razpis za podporno okolje je veliko manjši. Bil je letos 150 tisoč evrov in takšen tudi ostaja v proračunu za prihodnje leto. Razpis za podporno okolje pomeni, da je ta vlada, to je bil pilotni projekt, prvič prisluhnila nevladnim organizacijam na področju kulture in dala za tiste projekte, ki se izvajajo, ampak se ne dajo financirati. Gre pa večino za, kot sem že povedala, usposabljanja. Seveda so pri tem usposabljanj deležne tudi ljubiteljske organizacije. Kajti, tudi tiste, ki delajo v prostem času, delajo te stvari strokovno in na zelo visokem nivoju. In tukaj, kar se tiče sredstev za poplave, to absolutno ni na nobeni točki povezano. Za poplave, naj še enkrat omenim, v interventnem zakonu avgusta je ta vlada namenila prvič, resnično rekordne pomoči samozaposlenim, zaposlenim, nevladnikom in vsem, ki so utrpeli neposredno škodo, škodo, in ta se je tudi že izplačala, med njimi pa so bili tudi verski uslužbenci in novinarji, prvič v taki obliki. Hkrati, kot boste lahko videli, se tudi v zakonu o obnovi dotikamo področja kulture. Kultura je v poplavah doživela skoraj 100 milijonov škode. To je ogromna številka. In tudi takšni razpisi, tudi pomoč nevladnim organizacijam, ki so nevladne organizacije, absolutno zavračam, spet demagoško stališče največje opozicijske stranke, da gre tu za neke provladne ali protivladne. Nevladne organizacije v kulturi so tiste, ki so ocenjene ocenjene in sprejete kot take. In ko pridejo na razpis, imajo za to odločbo in dobro delujejo. Imeti morajo reference in tega se pri nas v našem mandatu strogo držimo. Prav tako vsak evro, ki je podeljen nevladnim organizacijam, organizacijam, je upravičen in na ta način se tudi potem pregleda poročila. Da bi se karkoli podeljevalo in potem ne bi bilo nad tem nadzora, tega na Ministrstvu za kulturo ni, kajti oddajajo se poročila, zahtevki in to skrbno pregledujejo uradniki na Ministrstvu za kulturo. Tako da to je absolutno spet izključno vprašanje, namenjeno diskreditaciji nevladnih organizacij. Hvala lepa.

Spoštovana ministrica, prva stvar, zavračam, da je to demagogija. Poglejte, samo za javnost, to podporno okolje, to je približno kot tisto podjetje poslovne partnerice bivše, odstopljene ministrice Ajanović Hovnik, ki je pobiralo oziroma pričakovalo 7 % provizij, da je pomagalo drugim nevladnim organizacijam prijaviti se na tisti razpis za 11 milijonov. To so te podporne mreže, tako da bo malo bolj jasno. To pomeni, da pomagajo drugim organizacijam, drugim društvom, kako se prijaviti na razpise, da jim pomagajo, kako piarovsko kaj zaviti. Poglejte, jaz nimam nič proti tem organizacijam, nič,

za krepitev teh kompetenc za to, da lahko te organizacije preživijo. In prvič, kot ste sami dejali, omogočate do 100 % sofinanciranja in glede na tekoče leto to krat krat 4 povišujete v času poplav, ko nekateri še zdaj nimajo niti ene montažne hiše zgrajene, predsednik Vlade je pa obljubljal v nekaj tednih, zdaj pa sploh več ne štejemo, koliko tednov, mesecev je že minilo od poplav.

da se namenja davkoplačevalski denar za te organizacije v času hude naravne krize, v času, ko se socialni transferji ne usklajujejo z inflacijo, v času, ko namenjate glede na inflacijo najmanjšo izredno uskladitev pokojnin, pa lahko Levica piarovsko zapiše karkoli na svojih profilih, glede na inflacijo najnižja izredna uskladitev pokojnin. Predlagam, da se na naslednji seji pogovorimo o organiziranju in predvsem financiranju nevladnih organizacij, predvsem o teh podpornih mrežah, kajti zdi se mi, da čas ni pravi, to sami priznavate, zategujete pasove, zategujete gospodarstvo, višate davke in niste uspešni pri črpanju evropskih sredstev, ki pa spodbuja prav te nevladne organizacije in so tam milijoni. Spoštovana predsednica, predlagam v skladu s poslovnikom, da glasujemo o tej prepotrebni razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Zdaj pa bi moral minister za finance Klemen Boštjančič odgovoriti na vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z napovedano razbremenitvijo plač in Jožefa Horvata v zvezi z zahtevnim ekonomskim položajem Slovenije ter sporno politiko vlade, vendar je danes odsoten. Poslanko in poslanca zato sprašujem, če vztrajata pri ustnem odgovoru ali morda želita pisni odgovor ministra? Pri ustnem. Oba vztrajata pri ustnem, torej bo minister na vprašanje ustno odgovoril na naslednji seji zbora. Hvala lepa. In sedaj prehajamo na vprašanja poslank in poslancev v prvem krogu. Poslanka Jelka Godec bo zastavila vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite, gospa poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici. **JELKA Hvala lepa. Lep pozdrav ministrici! Gospa ministrica, v občini Šentjur je kar nekaj državne infrastrukture, cestne infrastrukture, pri kateri se čaka na rekonstrukcijo ali pa novogradnjo. Jaz verjamem, glede na to, da ste že bili enkrat tudi ministrica za infrastrukturo, da poznate težave v občini Šentjur, predvsem glede navezovalne ceste, potem ceste skozi samo mesto Šentjur, ki je preobremenjeno s tovornim prometom, namreč poteka tudi tovorni promet proti Krapini, kljub temu da je omejitev za določen tovorni promet, pa vendar se še vedno pojavljajo tovornjaki, ki tam pač prečkajo oziroma gredo skozi mesto. Naslednja cesta, ki je državna cesta, je povezovalna cesta med Dolami, Ponikvo, Dolgo goro in Slovenskimi Konjicami. Kadar pride do nesreče na avtocesti, recimo tam pri Dramljah ali pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, je to obvozna cesta. cesta. Vse te ceste, ki sem jih naštela, pa lahko bi naštevala še druge infrastrukturne projekte, kot je izvennivojsko križanje na Hotunjah, potem Črnolica, Gorica pa še druge zadeve, pa ne bom vseh, so se v prejšnjem mandatu v bistvu začele zadeve odvijati, in to pospešeno. Skozi mesto Šentjur je bilo narejeno prvo krožišče pri Osnovni šoli Franja Malgaja, kjer je država prispevala več kot 70 % sredstev, seveda drug del občina. Tukaj se je pričakovalo nadaljevanje v letu 2022 oziroma celo končanje del v letu 2023 na naslednjem krožišču, to je krožišče pri Resevni, namreč nič nam ne pomaga, če na začetku mesta narediš krožišče, kjer sprostiš promet oziroma postane bolj tekoč, če se ti sredi mesta vse zadela. Jaz sem vas glede te ceste tudi spraševala na enem izmed pisnih poslanskih vprašanj in odgovor je bil, da bo vse lepo potekalo in se bodo dela začela leta 2023. Niti enega bagra ni na cesti, da bi sploh se kaj dogajalo. Druga zadeva je cesta Dole–Ponikva–Loče, kjer se je tudi v prejšnjem mandatu končno začela rekonstrukcija močno poškodovane državne ceste in se je naredil prvi odsek od železniške postaje Ponikva do Ostrožnega oziroma se zdaj končuje.

Potem so tukaj še pločniki skozi naselje Dramlje, kjer je tudi državna cesta in je bilo obljubljeno, vsaj po besedah na občini, da bo tu narejen pločnik za najmlajše. Moje vprašanje je: Kje so te investicije?

približno 860 aktivnih projektov na naši direkciji. Še marsikakšen statistični podatek bi vam lahko navedla, ampak na žalost se je letos zgodila v Sloveniji naravna nesreča epskih razsežnosti in vedno znova, vedno znova moram v Državnem zboru zagovarjati to, da bomo v letu 2024 in 2025 dali prednost območjem, ki so bila poplavljena. Polna usta so vas bila takrat v poplavah, kako je treba pomagati ljudem, kako je treba pomagati občinam. In mi to dejansko delamo. Ja, marsikateri projekt se bo za kakšnega pol leta, leto, leto in pol prestavil ali zamaknil. In jaz upam, da je v naši državi toliko solidarnosti, ne upam, verjamem, da je toliko solidarnosti, da bodo ljudje razumeli, da so v naslednjem letu in letu 2025, ampak še bolj v naslednjem letu prioriteta projekti, ki so na območjih, ki so bila poplavljena. mislim, zdaj že 3 mesece ali pa 4 mesece od poplav naprej razlagamo. Seveda to ne pomeni, da vsi ostali projekti stojijo. Jaz vam lahko naštevam, kaj se tudi na vašem koncu dogaja, da bodo tudi letos določeni projekti končani. Mislim, da imam tu 10, 12 projektov, bo preveč, mi bo časa zmanjkalo, da vam naštejem, zato, če se strinjate, vam jih napišem, vam pošljemo pisni odgovor za vsak ta projekt, ki je bil naveden, v kakšni fazi je. Ampak, ja, če želimo sanirati – in jaz verjamem, da želimo sanirati našo državo po poplavah – bodo nekateri projekti morali stati, tudi za to, da bomo v naslednjem letu lahko pokojnine uskladili za toliko, kot je po zakonu, mislim pa, da manj kot 8,2 % ne bo. Ne bomo naredili, kot je bilo narejeno leta 2012,

Tudi zato, ker smo se odločili, da je za nas prva solidarnost, bo pač kakšen cestni odsek moral nekoliko počakati, in to ne samo v občini Šentjur, ampak tudi kje drugje. Ne zato, ker ne bi želeli, ampak zato, ker mislimo, da je prav, da v tem trenutku damo prednost poplavnim območjem. Kot rečeno, lahko vam naštevam, zmanjkalo mi bo časa. Po moje bova obdelali ena, dva projekta: navezovalna cesta Dramlje–Šentjur, rekonstrukcija ceste Dole–Ponikva–Dolga Gora, rekonstrukcija ceste Šentjur–Dobrovec, ureditev ceste Dobe–Šentjur, rekonstrukcija ceste Črnolica–Gorica pri Slivnici in še bi lahko naštevala. Pri nekaterih se odkupujejo zemljišča, pri nekaterih se pripravljajo projekti. Skratka, ni res, da se ne dogaja nič. Je pa res, da se bodo zaradi prioritete, to je sanacija popoplavnih območij, nekateri od teh projektov nekoliko zamaknili.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 državni cestni infrastrukturi v občini Šentjur in o pokojninah, ni ministrica za solidarno prihodnost, ampak je ministrica za infrastrukturo. Solidarnost je pri infrastrukturi, pri javnih razpisih, za mešanje megle pa ne, to je zelo zanimivo. Vi ste mi naštevali projekte v občini Šentjur, češ da se izvajajo, potem mi pa povejte, kako se lahko izvede krožišče na cesti Dole–Šentjur v letu 2024 25 tisoč evrov v letu 2025 pa 6 tisoč evrov? In boste rekli, da se izvajajo projekti? Ne, zamaknili ste v leto 2026 in 2027. Namreč, namenjate v leto 2026 pol milijona in v letu 2027 milijon 300. Naštejte mi projekte, ki se izvajajo trenutno. Dole–Ponikva, pravite, da se izvaja za 14 tisoč v letu 2025. Ne, ne, prestavili ste vse v letu po 2028. Nihče ne pravi, da ne želimo biti solidarni s Savinjsko dolino ali pa Koroško. Koliko zadev ste pa naredili v tem času? Zdaj mi boste spet vrgli ven, češ, prioritete. Vi ste sami izjavili, da projekti, ki so se začeli, ne bodo stali, ampak po proračunu me ne boste prepričali, da boste krožišče zgradili za 6 tisoč evrov, in to v letu 2025. Ne boste. Ste mi pa na pisno poslansko odgovorili v mesecu februarju, da je to prioritetna cesta in da se bo seveda vse uredilo v proračunu za leti 2024, 2025. Danes ugotavljamo da ne. In vi meni trdite, da se v občini Šentjur deset projektov na cestni infrastrukturi odvija. Za 6 tisoč evrov krožišče. Jaz upam, da vas občani Občine Šentjur slišijo, kakšne zadeve govorite. Za 6 tisoč evrov. Gospa ministrica, ne zavajati in ne govoriti o solidarnosti. Namreč, smo lahko vsi solidarni, ampak potem ne se na to izgovarjati, pravite mi, da se deset projektov izvaja. Se ne. Po proračunu nemogoče, da se izvedejo. Če pa mi za 6 tisoč evrov zgradite krožišče, vam pa jaz dam medaljo.

To ne pomeni, da se ukinjajo, ampak bodo pač nekoliko kasneje izvedeni. In ja, ogromno je bilo v tem času narejenega. Ogromno, ogromno. Tudi občine med drugim so dobile avans, ki ga niso dobile še nikoli do danes. Tudi ljudje bodo dobili predplačila, kar niso dobili še nikoli do danes. In za to, da ni bilo treba ustavljati indeksacije, valorizacije, kakorkoli želite, pokojnin, je treba zamakniti kakšen cestni odsek. In tudi jaz upam, da me poslušajo ne samo ljudje v Šentjurju, ampak ljudje po celi Sloveniji, ker sem prepričana, če jih vprašamo, ali se strinjajo s tem, da je na prvem mestu solidarnost in da ljudem zagotovimo, da bodo lahko živeli, ne tako kot enkrat v preteklosti, ko smo jim vzeli, pa verjetno ne bi bilo treba. Ampak jim jasno in glasno tudi povem, da nič ne dajemo stran. Vse stvari bodo narejene, se pa kakšna stvar nekoliko zamika. In prosim prosim za toliko solidarnega razumevanja, da je leto 2024 leto sanacije in obnov. Zato tudi pripravljamo zakon, ki bi pohitril določene postopke, veljal bo samo za poplavna območja, samo za poplavna območja, in to je to. Denarja pa je toliko, kot ga je. Gradbene operative v Sloveniji je toliko, kot je je. Ne moremo mi cele Slovenije obdelati naenkrat.

tako kot določa Poslovnik, seveda predlagam široko razpravo v Državnem zboru in glasovanje o tej razpravi. Seveda so dobili predplačila tako, kot še nikoli do sedaj, saj nikoli do sedaj ni bilo takšne poplave, torej se ne hvaliti s tem. Potem, cestni odseki se zamikajo zaradi pokojnin, ampak dajte no, 300 tisoč evrov se zamika zaradi pokojnin. Potem pravite, da so nekateri jemali upokojencem. Kdaj? Če govorite o letu 2012, ko je bila nova odmera, soglasno je bilo v Državnem zboru sprejeto, gospa Bratušek. Tako da še enkrat, izgovori na poplave, izgovori na solidarnost ne bodo pomirili državljanov tam, kjer so več več kot deset let čakali na to, da se začne odvijati rekonstrukcija na cestni infrastrukturi. In to je bilo tudi v občini Šentjur. Končno se je začelo odvijati 2020–2021, danes vsi ti projekti stojijo. V redu, okej, če govorimo o letu 2024, češ, bodimo solidarni za leto 2024, samo ne vem, mene zanima, zakaj je potem v letu 2025 še vedno namenjeno za eno krožišče 6 tisoč evrov. 6 tisoč evrov in pravite, da potekajo odmere, da potekajo odkupi zemljišč. Za 6 tisoč evrov? Torej gospa Bratušek, s takšnim odgovorom ne boste pomirili državljanov, pa tudi ne občanov občine v Šentjurju. Zato ker, še enkrat, po proračunu zamikate vse investicije v občini Šentjur na cestni infrastrukturi po letu 2027, po letu 2027, takrat pa bi po vaših izjavah in izjavah predsednika Vlade in celotne vlade v bistvu v Savinjski in na Koroškem morale biti že stvari dokončane. S tem, da govorimo tam tudi o evropskem denarju, me zanima, če boste sposobni počrpati ves evropski denar, ki bi ga lahko tudi za cestno infrastrukturo na Koroškem in v bistvu v Savinjski. Verjamem pa, da je težko vam kot ministrici prihajati tudi v občine, se srečevati z župani, krajani, občani, ker enostavno nimate odgovorov, kdaj bodo investicije končane, ker ti odgovori, ki ste jih danes dali, niso zadostni oziroma ne prepričajo. In je težko in zato pravijo, da ste zelo nedostopna ministrica glede teh vprašanj in srečevanj z župani in pa na terenu, ker pač enostavno verjamem, da vam je hudo razlagati okoli, kako pač določene investicije, ki so začele teči v prejšnjem mandatu, sedaj ne bodo, ne zaradi poplav, ker so se te investicije ustavile že v letu 2022, zdaj je pač poplava priročna zadeva za izgovor za nadaljevanje določenih projektov, kot so projekti na cesti Dole–Ponikva, Dole–Šentjur, navezovalna cesta na Šentjurju in tako naprej. Predsednica, torej predlagam glasovanje o tej pobudi oziroma poslanskem vprašanju. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, ko bomo glasovali. Sedaj pa bo poslansko vprašanje zastavil poslanec Jožef Horvat, in sicer ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru. Izvolite. lepa, spoštovana gospa predsednica. Nadaljeval bom s poskusom solidarnosti, zato moje poslansko vprašanje spoštovanemu gospodu Simonu Maljevcu, ministru za solidarno prihodnost. Gospod minister, piarovsko zelo močno, nekateri pravijo pompozno ste najavili prihod oziroma uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi. Državljani naj bi dobivali odločbe, kjer bi naj bile navedene tudi naše pravice. To je gotovo dobro. Ne bi si pa želel kot poslanec Državnega zbora te države, da bi bile te pravice več ali manj na papirju. Tisti, ki poznamo in smo blizu našim ljudem, vemo, kje so ključna vprašanja, in tudi ta zdaj na vas naslavljam s posebnim poudarkom na 27 pomurskih občin. Ključno vprašanje, gospod minister, so kapacitete domov za starejše: Koliko postelj je prostih v Pomurju? No, odgovor pravzaprav že lahko damo, 15 tisoč ljudi čaka na posteljo. To so podatki, ki jih dobivamo od tistih, ki se s tem ukvarjajo. Drugič, pa so seveda kadri, kadri so problem: Kako daleč je vlada s pogajanji glede plačnega sistema, glede kadrov? Pa čisto takšna zelo tehnična vprašanja pridejo tudi do mene, recimo, nega stanovalca ali pa, če hočete,

navadno menja zdravnik ali pooblaščena medicinska sestra. Katera je ta? Katera ima te kompetence? Navadna ali mora biti diplomirana? Jih imamo dovolj in tako dalje?

oziroma vašim zdravstvenim sistemom, da bi bile te pravice zgolj pravice za čakanje ali pa recimo, če potegnem analogijo s stanovanjsko politiko, da bi to bile pravice podobno, kot so pravice do stanovanja. Še nekaj, veliko Pomurcev, to tudi moji kolegi in kolegice iz koalicije iz Pomurja vedo, preživlja jesen življenja, ne boste verjeli, v In me zanima, najbrž tega podatka nimate, bi prosil vaš pisni odgovor: Koliko naših ljudi je v Murskem Središću, v Selnici, v Medžimurju, Svetem Martinu na Muri, Štrigovi in tako naprej?

in mislim, da je zelo velik izziv za vse nas, predvsem za nas na ministrstvu in pa tudi za vse ostale. Povsem se strinjava, da ne sme biti to ki je zakon na papirju, ampak mora biti to tisti zakon, ki bo naslavljal problematike ljudi in ki bo tudi, upam, reševal posamezne zgodbe. Kot veste, v ospredje zakona o dolgotrajni oskrbi smo poskušali postaviti vsakega posameznika, torej vsakemu posamezniku prilagojene storitve z mislijo, da lahko čim dlje ostane v tistem okolju, kjer želi. Torej, če želi doma, da mu kot sistem nudimo vso podporo, da ostane doma, če ne, pa seveda institucionalno varstvo. Lahko povem eno zanimivo zgodbo oziroma se mi zdi, da je vseeno točka, o kateri bi bilo dobro, da tudi govorimo. Ravno v petek sem bil za slovenski zajtrk v domu za Bežigradom. Govoril sem s stanovalkami, stanovalci. In predvsem me zanima, kako tudi oni doživljajo to institucionalno varstvo. Jim je zelo fajn, zelo dobro poskrbijo za njih, ampak je to drugi dom,ni pa to prvi dom. Najbolj slikovito mi je na enem obisku sicer to opisala ena druga gospa, ki mi je rekla: »Sem zadovoljna, nisem pa srečna.« Mislim, da so vse to vidiki, ki jih moramo imeti v mislih, ko govorimo o varstvu najšibkejših in o varstvu starejših. Če grem zdaj konkretno, kar se tiče razvoja socialnega varstva in tudi domov za starejše, to opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030. Ta predvideva 4,5-odstotno vključenost prebivalstva, starega nad 65, v institucionalno varstvo. V Pomurju so trenutno zagotovljene tisoč 303 postelje oziroma mesta, to je nad tem odstotkom iz resolucije, ampak mislim, da si moramo vprašanje postaviti, ali smo mogoče ta odstotek malce prenizko postavili. Da nadaljujem o tem, vseeno bi poudaril, da je kar nekaj investicij trenutno v teku v Pomurju, ki bodo zagotovile dodatne postelje. Z naslednjim letom se bo začela gradnja bivalne enote Kobilje za 24 oseb, gradnja bivalne enote Šalovci ravno tako za 24, gradnja bivalnih enot Dobrovnik za 44 oseb, iz integralnih sredstev proračuna pa načrtujemo dokončanje enote doma starejših v Črešnjevcih ter izgradnjo rehabilitacijskega objekta doma Lukavci. Še glede kadrov. To je zelo velik problem. Prva točka so pogajanja, vendar vam lahko že danes predstavim en nabor ukrepov, kadrovskih, ki jih tudi predvidevamo. Ta je od sofinanciranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij do integracijskih programov in kot takšnih središč ob zaposlitvi tujcev, torej da bomo olajšali sam ta proces, do področja krepitve upravljanja s kadri, spodbujanja in sofinanciranja projektov v podporo, vključevanja prostovoljcev in ostale. To je poleg plač še pomembno. Odprli ste še eno točko, za katero lahko rečem, da je boleča točka tudi zame, glede kanil. Na žalost je to v pristojnosti Ministrstva za zdravje, to mora opravljati diplomirana medicinska sestra, jaz pa upam, da bomo tudi o tem odprli še razpravo in mogoče prišli do kakšne druge rešitve.

Gotovo se tukaj strinjava, da smo posebej čustveno vsi navezani na naš prvi dom in da smo v drugem domu kvečjemu lahko zadovoljni, nikakor pa ne moremo biti srečni. In zdaj v tem kontekstu najbrž midva kot pomembna funkcionarja, politična funkcionarja te države si ne moreva privoščiti takšnih rešitev, da bi, če zdaj malo dramatiziram, ampak je pa zadeva realna, da bi ljudi na stara leta na stara leta izgnali iz države zato, ker doma ni kapacitet. Zato sem vas tudi prosil, vem, da te številke nimate v glavi, bi vas pa prosil, da mi pisno odgovorite na vprašanja, koliko državljank in državljanov, da vam bo lažje, morda samo iz Pomurja, je našlo svojo posteljo v domovih za starejše v sosednji Hrvaški. Zadovoljen s tem sem, da ste omenili enoto Doma starejših Rakičan v Črenšovcih. Črenšovci, to je moja občina, ampak v načrtu razvojnih programov je ta izbrisana. To me je močno zrevoltiralo, zato sem tudi v okviru poslanske skupine vložil amandmaje na proračunske dokumente tako za naslednje leto in za leto 2025. Namreč, če se zdaj ta gradnja ne bo nadaljevala, se bo pokazalo, da je vaše ministrstvo slab gospodar, ker ima tam nepremičnino, ki jo je kupilo ministrstvo v prejšnji vladi, da bo to zdaj razpadajoči objekt, ali kaj, se najbrž s tem nikakor ne moreva strinjati. Zato bi želel, gospod minister, jasna zagotovila, kako je zdaj z investicijo v Črenšovcih. Tudi ostalih domov, ki ste jih omenjali, Kobilje, Dobrovnik, Šalovci, enostavno ni v načrtu razvojnih programov. Kakšna je časovnica, kje so finančni viri? Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. In sicer to so enote, ki so bile tudi uspešne v okviru posebnega razpisa v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Ravno tako so v letu 2025 zagotovljena sredstva za Črešnjevce. Lahko pa povem, da je ena težava, na katero smo naleteli, da je bila realizacija investicij s strani integralnega proračuna zelo nizka, in sicer v letih 2020, 2021 nekaj samo čez milijon evrov, čeprav je bilo sredstev bistveno več, zdaj počasi narašča. To, tudi zaradi tega, ker so bili zavodi preveč prepuščeni sami sebi pri investiciji. Tako da na ministrstvu jim ponudimo in jim poskušamo pomagati tudi v tej točki in skupaj z njimi načrtujemo same investicije. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Drža… Ne boste dali? Hvala lepa, potem pa nadaljujemo. Naslednje vprašanje bo zastavil kolega mag. Borut Sajovic ministrici za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor mag. Alenki Bratušek. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovana ministrica in minister! Poplave 5. avgusta so Slovenijo strahovito zaznamovale. V tej nesreči nam je lahko v spodbudo in ponos, da je bil interventni odziv vseh nas in pa solidarnost na izjemni ravni. Poplave so prizadele kar 183 od 212 občin, od tega so bile 104 občine še dodatno hudo prizadete. Na vseh teh območjih se je opravilo ogromno dela. Jaz sem vesel, da usmeritev ministrstev, ki jih vodite, sledi solidarnosti, da dajemo prednost pomoči tistim, ki so najbolj potrebni. To se pravi, da so kamioni, bagerji na obrežjih, v vodotokih, v strugah, ne pa v občinah, ki preprosto niso utrpele kakšne posebne škode in zdaj preko poslank in poslancev, ki se zavzemajo za EPP in koristi samo svoje občine ne pa za celo Slovenijo, želijo obnavljati krožišča, ki so ali niso potrebna, šminkati pločnike in še kaj. Torej, pohvala in zahvala, da ste ukrepali in še ukrepate tam, kjer je najbolj torej na Tolminskem, Škofjeloškem, Savinjskem, Koroškem, ne pa v tistem redkem preostanku občin, ki v ujmi kakšne hude škode niso utrpele. Vse škode v tej državi je bilo za okrog 9,9 milijarde evrov, neposredne škode pa za milijardo 322 milijonov. največ od tega, in to je ta številka, ki sem jo omenil, milijarda 322 je šla v slovenske vodotoke. Poleg tega pa seveda veliko tudi na kmetijska zemljišča, uničene stavbe, gradbeno-inženirske objekte, gozdne ceste, 72 milijonov na državne ceste, tudi za kulturno dediščino in kar 380 milijonov za pomoč gospodarstvu. Zato vas sprašujem: Katere dosedanje aktivnosti in sanacijske ukrepe ste v okviru vaših dveh ministrstev

Najlepša hvala. Če bi želela povedati vse, kar smo naredili, bi to lahko bila kar, bom rekla, ena konkretna seja Državnega zbora, ker v teh zadnjih mesecih je bilo narejeno res, res ogromno. Če se zdaj najprej osredotočim na vodotoke, pa mogoče bom rekla tako, malo s številkami povemo, kje smo. Skupaj je bilo zaključenih 643 delovišč, od tega 26 na Muri, 156 na Dravi – in to vključuje tudi Mežo, ki se steka v Dravo 150 na Savinji, 159 na zgornji Savi, 32 na srednji Savi, 24 na spodnji Savi in 76 na Soči. V tem trenutku je odprtih 230 delovišč, kar pomeni tisoč 104 delovne stroje, kamione, vlačilce, traktorje, bagerje, kombije in pajke s strojniki in 488 dodatnih delavcev. Skupaj

Naš cilj ali pa moj cilj, ker sem zdaj odgovorna tudi za Ministrstvo za naravne vire in prostor, je, da bi se intervencija v vodotokih končala približno v roku dveh mesecev. V petek sem začela s Koroško, kjer sem imela sestanek z vsemi župani, ki, bom rekla, delijo usodo teh posledic nesreče na Koroškem, delovni sestanek, na katerem smo pogledali, kaj konkretno oni vidijo kot tiste največje izzive v tem trenutku, z mano so bili tako sodelavci s cest, kot sodelavci, odgovorni za vode, in moram reči, da pravzaprav vsi vidimo tiste ključne točke približno enako. V tem tednu nadaljujem z Gorenjsko in Savinjsko, potem še v tednu za tem pa gremo s temi sestanki tudi naprej. To je zato, da so župani dobro seznanjeni tudi s strani naših sodelavcev, kaj se dela, kako se dela, kako poteka, in tudi zato, da oni lahko povedo, kje oni, tudi če ne tako najbolj strokovno, ampak ja, kje oni vidijo največje kratkoročne Seveda ne pomeni to, da se ne ukvarjamo s pripravo na sanacijo, da se ukvarjamo samo z intervencijo, tudi s tudi s pripravo na sanacijo se ukvarjamo in ta se bo seveda začela takoj, ko bodo končani ti interventni ukrepi. Na cestah, lahko rečem, smo praktično v dveh mesecih ali pa mogoče še malo manj kot dveh mesecih odpravili vse popolne zapore, ki jih ni bilo malo, mislim, da je bilo nekje 500 km cest takoj po poplavah popolnoma zaprtih. Tudi tukaj načrtujemo, da bi se ta intervencijska dela, ki so razumljena nekoliko drugače kot v vodah, ker tukaj intervencija pomeni, da spravimo cesto v enako stanje, kot je bila pred poplavo. Tudi tukaj bi se naj intervencijska dela zaključila nekje do meseca maja. Absolutno hkrati z intervencijo pripravljamo tudi projekte, razpise za obnove in rekonstrukcije. Dva taka večja bom zdaj omenila, samo za Koroško sta v tem trenutku cesta Črna–Mežica in Ravne–Dravograd, ki jih imamo res zdajle v tem trenutku na mizi. Ampak, kot sem že prej povedala, resnično mislimo, da je prav, da je leto 204 leto obnov in leto sanacij, zato je gros denarja, res velik del denarja namenjen za projekte v teh območjih. V proračunu pa lahko vidite, da je tudi za vodotoke oziroma za vzdrževanje vodotokov namenjenega bistveno

Hvala lepa za odgovor. 643 uspešno zaključenih delovišč v 183 slovenskih občinah je izjemna zgodba. Dovolite, da se vam na tem mestu, vam, vaši ekipi na ministrstvu zahvalim za opravljeno delo. Predvsem pa želim prenesti še nekaj, v poslansko skupino dobivamo številne pozitivne odzive državljank in državljanov iz teh krajev, ki vidijo, da se je zgodba res premaknila in so nas naprosili, da njihovo zahvalo tudi v našem imenu prenesete vsem izvajalkam in pa izvajalcem. Da pa v tej zgodbi sanacije ne gre samo za vodotoke, da so v prvem planu ljudje, pričajo izplačila izrednih denarnih sredstev, socialnih pomoči v znesku 43 milijonov, dodelitev humanitarnih pomoči prek Rdečega križa in Karitasa – 10 milijonov evrov, 40 % prvič v zgodovini vnaprej zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo sanacijskih ukrepov v znesku 222 milijonov evrov, 100 % so bila poplačana tudi intervencijska sredstva – stroški v 138 občinah, ki so dobile 96 milijonov. Pomembna številka je tudi izplačilo predplačil za odpravo posledic škode v gospodarstvu, 31 milijonov, in pa seveda 47 milijonov je šlo za vzpostavitev pretočnosti in pa tudi prerazporeditev sredstev za direkcijo 50 milijonov. Zanima nas pa poleg ogromnega, kar je bilo že opravljenega: Katere aktivnosti še načrtujete? Kakšna je njihova časovnica v nadaljevanju?

nekje do sredine januarja, zaključiti ta interventna dela. Treba bo poiskati dodatne ekipe, to zdaj delamo. Naše Naše državne ceste bi spravili v stanje, v kakršnem so bile pred poplavami, nekje do meseca maja. Bil je sprejet interventni zakon, ki nekoliko olajšuje postopke iskanja izvajalcev, zato da bi stvari lahko peljali hitreje, seveda še vedno na maksimalno transparenten način, zato so tudi vsi izdatki ali pa izplačila iz državnega proračuna objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance. Vsak lahko vidi, kdo je delal in koliko tega je dobil. In kot sem povedala, hkrati se pripravljamo tudi na ta obsežnejši del, to sta obnova in razvoj na cestni infrastrukturi, železniški infrastrukturi in tudi v vodni infrastrukturi, če lahko to tako imenujem. Kar veliko dela je pred nami najprej do konca leta, potem pa tudi v naslednjem letu. Še enkrat poudarjam, da se mi zdi prav, da tudi zdaj, ko boste, mislim, v sredo sprejemali proračun, da je prav, da povemo, da so ta območja prioriteta in da morajo tudi drugje po Sloveniji razumeti, da je treba v letu 2024 dati prednost območjem, ki so bila poplavljena. In bom še enkrat povedala, čeprav mogoče kdo misli, da je to samoumevno, daleč od tega, vsak, ki je vodil vlado in je imel naravno nesrečo, je imel možnost narediti to, kar smo naredili mi, to je, dati občinam akontacije. Jaz danes podpisujem račune za naravne nesreče leta 2021 in leta 2022, najde se pa tudi kakšen račun še iz leta 2017. Prvič v zgodovini, prvič v zgodovini bodo ljudje dobili 20 % akontacije, in če bo šlo vse po sreči z informacijskim sistemom, to še v tem mesecu. Ni samoumevno, ogromno dela je bilo treba za to narediti, pravne podlage spreminjati, ampak ja, zdelo se nam je prav najprej občinam to zagotoviti in seveda je prav, da tudi ljudem pomagamo čim prej, da bodo lahko sanirali svoje domove. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, boste podali postopkovni predlog? Ne. Torej gremo naprej. Zdaj bo zastavil vprašanje mag. Dejan Kaloh, in sicer prav tako ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici, izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za dano besedo. Spoštovana ministrica, jaz bom zdaj sicer imel variacijo na temo, ki jo je imela predhodnica, kolegica poslanka Jelka Godec Godec o državnih cestah, ki so še vedno brez pločnikov, ampak, spoštovana gospa ministrica Bratuškova, bom vpletel tudi komponento same prometne varnosti. Včeraj, tretjo nedeljo v novembru namreč obeležujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Vi sami ste podpisali zavezo za odgovorno in varno ravnanje v prometu, kar je seveda pohvalno. Mi v Sloveniji vedno še imamo relativno veliko število žrtev na slovenskih cestah, 85 takšnih primerov je bilo v lanskem letu. To je za našo državo, ki je sodobna država v določenih pogledih, ne nujno tudi na infrastrukturnem področju, še vedno veliko število. Spoštovana ministrica, jaz bi želel skočiti na dva konca Slovenije pri tem svojem poslanskem vprašanju. Eno področje je Občina Selnica ob Dravi. Vi to občino zagotovo poznate, ker se dotika drugega največjega slovenskega mesta Maribora. To je zelo prometna državna cesta, ki je od Bresternice pri Mariboru vse do ruškega mosta dejansko brez pločnikov, brez kolesarskih stez in seveda za pešce, kolesarje, tudi šolarje zelo nevarna cesta. Ta cesta je brez pločnikov že od leta 1991, se pravi od slovenske osamosvojitve dalje. Na drugi strani Slovenije, v naselju Potoki pred Jesenicami sem pa opazil, da so vendarle na Direkciji za infrastrukturo pred časom določene nevarne odseke cestišča prebarvali zeleno, da vsaj vizualno nekako poveča varnost pešcev, ki seveda hodijo ob cesti brez pločnika. Seveda krajani tako v Selnici ob Dravi kot tudi v naselju Potoki čakajo na celovito prenovo teh cestišč, da končno dobijo seveda pločnike. Pa me zdaj zanima: Ali imate na vašem ministrstvu nekakšen prioritetni seznam? Pa pustiva zdaj seveda ob strani pri tem vprašanju to nujno obnovo države po katastrofalnih avgustovskih poplavah, ampak vendarle, še vedno imamo dosti državnih cest, ki so brez pločnikov in kolesarskih stez so kot take zelo nevarne za te najranljivejše udeležence v cestnem prometu. In ta ločilni pas z zelenim poljem je zdaj direkcija uvedla na 16 odsekih cest, ki jih ima v upravljanju, od 6 tisoč km državnih cest

kjer ni pločnika, kjer je slabša prometna varnost, vozimo še toliko počasneje. To pomeni ta zaveza in zato, ker bomo ta teden sprejemali tudi Resolucijo o varnosti v cestnem prometu, pozivam tudi vse poslance, da se tej pobudi pridružite. Drugo, kar se mi zdi pomembno povedati, je, da se za tiste, bom rekla, na žalost najbolj črne točke ali pa odseke sredstva za varnost na državnih cestah v primerjavi s preteklimi leti ne zmanjšujejo. Kar se tiče površin za pešce – kot ste povedali, so v splošnem nujne zaradi prometne varnosti in občutka varnosti pešcev, so tudi odseki, kjer takih površin posebej za pešce ne potrebujemo, ker ni naselij in tako naprej. Urejeno je to s predpisi v naši državi, kje mora biti, kje ni potrebe, da je. Jaz si seveda kot ministrica za infrastrukturo želim, da bi imeli pločnike vsepovsod, kjer je zaradi varnosti to potrebno. In kot rečeno, kljub temu, da smo morali, ne le morali, zdi se nam prav, svoje prioritete za naslednji dve leti nekoliko spremeniti, smo varnost vseeno pustili v obsegu, kot je bila v preteklih letih. Ali je to dovolj ali ni dovolj, lahko seveda tudi razpravljava, ampak se strinjam, da je varnost v cestnem prometu ena od ključnih stvari, s katero se moramo in tudi se na Ministrstvu za infrastrukturo ukvarjamo. Zato ker niste navedel točnega projekta, za katerega me sprašujete, vam zdaj tudi odgovora v tem trenutku ne znam dati. Ne vem vseh 860 projektov iz glave. Lahko vam damo pisni odgovor za ta konkreten projekt, kakšni so naši načrti. Ampak načeloma tukaj lahko delim vaše mnenje, da je varnost v cestnem prometu absolutno ali pa točka, o kateri upam, da bomo v Državnem zboru našli konsenz, ker tukaj ne gre ne za leve, ne za desne, ne za srednje, ampak gre za vse državljanke in državljane. In tudi mi na Ministrstvu za infrastrukturo se bomo absolutno potrudili, da bo bodo tiste najbolj črne točke tudi v naslednjem letu obravnavane tako, kot je treba.

Jaz sem vas spraševal konkretno o Selnici ob Dravi. Tudi zdaj imate poslanca Jurija Lepa iz te občine. Tam namreč že več kot 30 let nimajo pločnika na več kilometrih te prometne ceste. Morda imate konkreten podatek za Občino Selnica ob Dravi, kar se tiče te državne ceste? jaz se strinjam, ko ste dejali pri zavezi za odgovorno in varno ravnanje v prometu, da gre tudi za posameznike. Predvsem, da smo mi tisti, ki se seveda odgovorno obnašamo na cestiščih in kot sicer zagotavljamo tako boljšo prometno varnost. Bi vas pa tu, spoštovana ministrica, vprašal, opazil sem, da seveda vi imate na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo razpise za ureditev državnih cest, kjer imate posebej poudarek na varnosti otrok. Seveda, to so tisti naši najmlajši, šolarji, ki hodijo ob takih prometnih žilah, na avtobusna postajališča in seveda so ogroženi, ker pač hodijo ob robu cest brez pločnika. Zato me zanima pri teh razpisih za ureditev državnih cest s poudarkom na varnosti otrok: Ali morda imate podatek, koliko je dejansko na letni ravni tovrstnih razpisov za ureditev državnih cest s poudarkom na šibkejših udeležencih v prometu, kamor sodijo seveda naši šolarji pešci? Zdi se mi, da ta podatek vendarle izkazuje tudi, da se vaše ministrstvo, kot ste že sami dejali, dejansko tudi zavzema za večjo varnost v cestnem prometu. Samo toliko še za dopolnitev vaših odgovorov. Hvala.

zavedamo, da je to stvar, ki jo je treba urgentno reševati. Težko rečem, da je to prioriteta v naslednjem letu, ker ne moreš imeti deset prioritet. Ampak ja, zavedamo se, da je treba tiste najbolj problematične odseke reševati čim čim prej. Smo tudi čisto v zaključni fazi proračuna, mogoče je še kakšen projekt, ki bi sicer lahko bil izveden v naslednjem letu, pa smo denar raje premaknili na varnost, ker se nam zdi res ključno, da ljudem zagotovimo Ne da se vsega čez noč, absolutno ne. Kot sem rekla, skoraj 6 tisoč kilometrov je državnih cest in jaz se zavedam, da jih je kar nekaj v stanju, ki potrebuje rekonstrukcijo, obnove, da ne omenjam pločnikov, ki so res osnova, sploh v naseljih, da ne govorim o šolskih poti, ki so osnova, da se sploh lahko lahko kolikor toliko varno gibljemo ob tistih cestah. Vam pa natančne projekte, ki jih nameravamo v naslednjem letu iz tega naslova izpeljati, posredujemo pisno, če se strinjate. Hvala lepa. Ne bo postopkovnega predloga in gremo naprej. Naslednje poslansko vprašanje bo zastavil kolega Jožef Lenart, in sicer ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav ministrici in ostalim gostom! Spoštovana mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, moje vprašanje se nanaša na že pred leti obljubljeno rekonstrukcijo ceste in križišča na državni cesti G1/2. Gre za nevarni odsek v kraju Zamušani pri hišni številki 2. 2. Dejansko imam še tukaj nekaj slik. / pokaže zboru/ Tole je nepregledni ovinek, v katerega se vključuje križišče lokalne ceste, potem imamo ravno na tem nepreglednem ovinku tudi poslovni objekt, kjer prihaja kar veliko vozil. vozil. V zadnjih letih se je na tem odseku zgodilo veliko prometnih nesreč. Varno vključevanje na glavno cesto je skoraj nemogoče, zato pride do trčenj v samem križišču pa tudi do tako imenovanih naletov vozil na sami državni cesti zaradi zaviranja in Potem, kot sem že rekel, sem se z osebami iz samega kraja Zamušani pogovarjal, da je v zadnjem času bilo, tako govorijo tudi naslovi v časopisih, kar nekaj poškodovanih, na žalost je leta 2006 na tej cesti ugasnilo tudi življenje v bližini kraja Moškanjci. Leta 2015 je bila cesta Ptuj–Ormož kar nekaj časa zaprta zaradi petih poškodovanih oseb. Potem leta 2020 pri Gorišnici popolna zapora zaradi hude prometne nesreče. Če nadaljujeva, da je življenje na prvem mestu, nekako po mojih informacijah je bilo predvideno, da se bi to zadevo reševalo v letu 2022. Sedaj so nekako spet informacije, da s samim projektom, projektno dokumentacijo zavlačuje. Ker gre za ta resnično nevarni ovinek, je v tem primeru seveda nujno, da se nekaj sredstev zagotavlja tudi za takšne odseke, kjer smo izgubili življenja udeležencev v prometu. Lepo prosim, če bi mi

Direkcija ima za navedeni odsek odprt proračunski projekt Ureditev avtobusnega postajališča in križišče Zamušani.

če povem pošteno, še ne moremo izvajati, ker dokumentacija še ni končana. Trenutno potekajo usklajevanja glede poteka kolesarskih povezav. Seveda, ko bomo uredili tudi to, bomo skupaj z skupaj z občino pristopili k odkupom zemljišč, potrebnih za izvedbo projekta. To je v tem trenutku dejansko stanje, kjer smo danes s tem projektom. Kot sem že prej povedala, se pa absolutno zavedamo, da je treba takšne točke – mi jim rečemo, na žalost, črne točke, kjer se dogajajo prometne nesreče, na žalost, kot ste omenili, tudi s smrtnim izidom – obravnavati prednostno. Tudi zato smo kljub prioriteti, da so poplavna območja prednostna v naslednjem letu, tudi z razlogom, res, ohranili sredstva za prometno varnost. Ampak o tem konkretnem projektu pa tako, kot sem vam povedala, najprej je treba projekt pripeljati do faze recenzije, zaključiti s kolesarskimi potmi in potem lahko začnemo z odkupi zemljišč. Ko je pa vse to narejeno, lahko gremo pa v razpis. Tako da to je v tem trenutku največ, kar vam lahko povem.

spodbudno. Se pravi, zadeva se je premaknila pri projektni dokumentaciji. Če se sedaj morda dotaknem še tega, da je, kot smo slišali, danes že bilo kar nekaj vprašanj tudi okrog infrastrukturnih projektov in je tudi vsem nam nekako jasno, da je veliko za postoriti zaradi poplav, ampak tako kot smo rekli, 71 oseb je umrlo na slovenskih cestah do včeraj. Eno srednjo pot bi seveda morali najti tudi za to, da se bodo obnavljale ceste. In sicer, sam, bom rekel, kot spodnjepodravski krajan ali občan imam seveda drugačno sliko kot morda kateri poslanec med nami iz centralnega dela Slovenije. V glavnem, zavedamo se, tako tudi Agencija za varnost prometa in tudi ptujski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na kratkem sestanku pred časom smo se pogovarjali, da imamo na našem koncu še kar nekaj cest, ki so nevarne, nevarne, življenjsko nevarne. Zaradi tega želim tudi, da se v tej smeri nekako nadaljuje, da potem seveda ne bi dosegli toliko smrtnih žrtev v prometu, kot jih je bilo v letu 2022, tudi v letu 2023. Hvala.

Infrastruktura absolutno je predpogoj, da bo lahko prometna varnost boljša. Ampak da ne bo ostalo v zraku, da so prometne nesreče s hujšimi hujšimi telesnimi poškodbami ali s smrtjo zaradi infrastrukture, je treba jasno in na glas povedati, kaj so tisti največji krivci za te nesreče. To je na žalost še vedno alkohol, hitrost, velikokrat tudi kombinacija tega, in na žalost vedno večkrat tudi droge. Tako da boljša infrastruktura ni tisto, kar bo naredilo Slovenijo bolj prometno varno. Predvsem smo mi tisti, ljudje, vozniki, vsakodnevni udeleženci v prometu, ki bomo zagotovili, da bomo čim bližje viziji nič. Podatki kažejo, da se je v zadnjih 15 letih situacija v naši državi kar dodobra spremenila. Mislim, da se je število smrtnih žrtev več kot prepolovilo, ampak kakorkoli, tudi samo eden je absolutno preveč. Tako da ne samo boljša infrastruktura, predvsem mi udeleženci v prometu smo tisti, ki bomo zagotovili, da bo na naših cestah več prometne varnosti. Seveda pa smo na Ministrstvu za infrastrukturo dolžni, in to tudi delamo, spremljati te najbolj problematične odseke in jih tudi prednostno obravnavati.

seznanjam vaju, da predlagam, da se v skladu s Poslovnikom Državnega zbora v zvezi z odgovorom ministrice na moje vprašanje na naslednji seji opravi razprava. In sicer, gre za življenje ljudi, udeleženih v prometu, in moramo, kot sem že rekel, najti neko srednjo pot, da ne bodo infrastrukturni projekti, predvsem tisti nevarni odseki, zaradi drugih vzrokov v državi zastali. Tisti, ki dejansko varujejo življenja udeležencev v prometu, naj nekako nadaljujejo, naj tudi ta vlada seveda med svoje prioritete zapiše še enkrat, da se zmanjšuje število smrtnih žrtev med udeleženci v prometnih nesrečah. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Spoštovana ministrica, danes pa, vidim, veliko odgovarjate. Tudi naslednje vprašanje je za vas, in sicer, postavil ga bo kolega Rado Gladek. Spoštovani poslanec, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici. Izvolite. Predsednica, hvala za besedo. Drži. Očitno je infrastruktura kar pereč problem oziroma ima ministrica veliko dela. Pevec Nino Robić je mnogo let nazaj prepeval pesem: »Od Domžal do Trojan avtov sto in sto stoji, od Trojan do Domžal po bencinu vse smrdi.« V vmesnem času smo sicer uspeli glavnino prometa spraviti na novo zgrajene avtoceste, kakovost vozil z vidika zmanjšanja onesnaževanja se je izboljšala, se pa je drastično povečalo njihovo število. Glede na vsakodnevno sliko v prometu bi se danes besedilo pesmi glasilo v smislu: od Domžal do Trojan avtov tisoče in tisoče stoji. Pa ne samo od Domžal do Trojan, na štajerski in primorski avtocesti, vpadnicah v mesta, ljubljanskem obroču smo dnevno priča zastojem v prometu. Vsak najmanjši dogodek, v mislih imam okvare vozil in nesreče, sliko še drastično poslabša. Leta 2017 je bila sprejeta Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, rešitev oziroma nekih dejanskih videnj, videnj, da bi se zadeva pozitivno premikala, pa trenutno ni na vidiku. Zanima me: Kakšne aktivnosti vi kot ministrica vršite, da bi se sprejete strategije glede razvoja prometa v Sloveniji udejanjile v praksi, oziroma da poenostavim,

Hvala za vprašanje. Najprej je treba povedati, da je po spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije za prometno strategijo zadolženo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. To je prva stvar. Druga. Lahko povem, da kar nekaj stvari izvajamo, izvajajo. Začeli smo oziroma Dars, zato pravim izvajajo, izvajamo, ampak, okej, Dars je koncesionar države, začel se je graditi na primorki izvoz Log - Dragomer, po dolgih dolgih letih čakanja, kar bi v tistem delu po naši oceni in tudi po oceni Darsa kar, bom rekla, korenito lahko zmanjšalo zastoje, ki jih danes res vsakodnevno gledamo dopoldan ali pa zjutraj in popoldan na tistem območju. Vložena sta dva dokumenta za presojo vplivov na okolje za tretja pasova, tako s strani Štajerske kot s strani Primorske, kar tudi pomeni, da bi na teh odsekih imeli tri pasove, kar bi tudi olajšalo ali pa nekoliko zmanjšalo gneče v konicah. Dars mislim, da je celo že naredil razpis za tako imenovano sekcijsko merjenje hitrosti, kar bi lahko pravočasno pred temi zastoji omogočilo umirjanje prometa. prometa. Se pravi, avtomobili bi nekoliko počasneje prihajali do teh zastojev, zato bi bili zastoji lahko krajši. Prav tako pa na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pripravljajo nabor ukrepov, ki bi jih lahko v naslednjih mesecih in mogoče letu, dveh izpeljali, da bi bila pretočnost v naši državi boljša. Predvsem na teh najbolj problematičnih odsekih. Verjetno ni prav, da jaz govorim o teh ukrepih, ki jih pripravljajo na drugem ministrstvu. Seveda jih pripravljamo v sodelovanju, to bo prav gotovo vladni dokument, kjer bodo zelo taksativno ti ukrepi našteti, kaj vidimo, kje bi se dalo stvari urediti tako, da bi tekle stvari bolje. Lahko vam še povem, da imamo, povezano z zastoji, v Luki Koper oblikovano posebno delovno skupino, ki se trudi zagotoviti, da bi zaradi Luke Koper zastoji na tistem območju bili čim manjši. Tako da res se trudimo te stvari urejati, je pa dejstvo, da če se je promet je promet od leta 2015 do konca leta 2022 povečal za, če zaokrožim, 19 % in v in v devetih mesecih letošnjega leta še za dodatne 4,3 %, to skupaj pomeni četrtino več prometa, nam je verjetno tudi jasno, zakaj imamo zakaj imamo toliko zastojev. Samo z vedno več razširitvami avtocest teh zastojev absolutno ne bomo odpravili. Morali bomo tudi začeti več uporabljati javni potniški promet, pogledati, kako lahko mogoče optimiziramo delo od doma, in ta institut uporabljati več, da bo manj ljudi na cestah. Skratka, tudi te tako imenovane mehke ukrepe bo treba narediti, zato da bodo naše ceste bolj pretočne. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog. Se opravičujem, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Se opravičujem. Ministrica, se strinjam. Veliko je govora o trajni mobilnosti. Cestni promet, železniški promet, javni prevoz, kolesarske steze, površine za pešce so akterji trajne mobilnosti. Glede na trenutno stanje očitno nekaj delamo narobe oziroma prepočasi. Tretji vozni pas, ki ste ga omenili, dodatni uvozi in izvozi, vse poteka zelo počasi. Če gremo čez mejo Slovenije, lahko opazimo, da so sosednje države na tem področju mnogo uspešnejše. Trenutna vlada je ukinila avtocestno policijo, ki je dokazano pripomogla k izboljšanju razmer na avtocestah. Nedolgo nazaj ste izjavili, da smo glede digitalizacije na pravi poti. Bojim se, da se je tudi digitalizacija zataknila v koloni. Kaj je s pametnim upravljanjem semaforjev? Ko se vozimo po vpadnicah, se ustavljamo na vsakem semaforju. Dnevno bentim, ko v največjem semaforiziranem rondoju v Sloveniji, to je Tomačevo, stojim na vsakem semaforju znotraj rondoja. Po kakšni logiki? Nekaj dni nazaj berem, prej ste omenjali Dars, da že postavljene table za obveščanje voznikov na ljubljanskih vpadnicah ne bodo delovale še 16 mesecev, saj Dars nima integracijskega vmesnika, prek katerega bi te table povezal z njihovim centralnim sistemom. Hvala bogu, da imamo Google, ki nam vsaj pove, kdaj približno bomo prišli na cilj. Vlaki zamujajo. Bojda da zaradi vzdrževalnih del. Razumem, vendar kako se lahko dogaja, da v dobi digitalizacije ne moreš natančno spremljati gibanja vlakov? Prideš na postajo, dobiš informacijo, da ima vlak pol ure zamude, greš na kavo, prideš s kave pa ti povedo, da je vlak vmes že odpeljal. Karte za vlak. Poleti so cenejše za proti Primorski, če jo kupiš na šalterju, če jo kupiš na elektronski način, je pa ta karta trikrat dražja. Toliko o digitalizaciji. Kje smo glede učinkovitega javnega prevoza? Kdaj bomo prepoznali, da učinkovito kolesarsko omrežje ni pomembno samo s turističnega vidika, ampak predvsem iz naslova trajne mobilnosti. Ne trdim, da je za trenutno situacijo kriva samo ta vlada, bi pa res želel slišati, kako naj bi v bližnji prihodnosti dosegli sinergijo vseh elementov trajne mobilnosti. Hvala.

Absolutno so to stvari, ki jih je treba nasloviti. Lahko vam povem, da skladno s sklepi 36. nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora pripravljamo podrobnejše ukrepe glede izboljšanja pretočnosti. Pripravljeni bodo do konca leta in vas bomo, seveda, o tem skladno s sklepom tega odbora tudi seznanili. Veliko od tega, kar ste zdaj

oziroma delate v to smer. To bo potem tudi odlična priložnost, da na eni od naslednjih sej dejansko tudi v tem državnem zboru, kjer razpravljamo o marsičem, tudi o tej očitno, glede na število današnjih vprašanj ministrici, pereči problematiki opravimo eno res temeljito razpravo in mogoče skupaj odpremo oziroma nakažemo neke cilje, ki bi lahko pripeljali do neke rešitve. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločili v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Sedaj pa dobi besedo dr. Vida Čadonič Špelič, ki bo postavila poslansko vprašanje ministru za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjanu Šarcu. Izvolite, spoštovana poslanka. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovani gospod minister, pa tudi prisotna ministrica! Tako kot sem že napovedala, vas bom danes vprašala nekaj o odvzemu živali, ki se je zgodil 14. 11. blizu Krškega. Vse, kar vas bom spraševala, je na osnovi poročanja medijev. Mediji so o tem, tako so rekli, filmskem odvzemu živali zelo veliko poročali. Namreč, po tem odvzemu se je zgodila velika debata, razprava v javnosti. Nevladne organizacije, ki so pri tem sodelovale, čeprav zdaj to zanikajo, vsaj tako je bilo razvidno s posnetkov, zagovarjajo tovrstni poseg, medtem ko pa kmetje, njihovi predstavniki pravijo, da je šlo za nesorazmeren ukrep, celo govorijo o kraji živali. Zakaj o kraji živali? Zaradi tega ker je ena od članic Društva za zaščito živali, tako je bilo vidno na televizijskih kamerah, sodelovala pri odvzemu živali, poleg tega pa tudi na svoji Facebook strani objavila, da bo eno od kravic vzela domov, bo zanjo skrbela, in napovedala, da bo zbirala sredstva za preživetje te kravice. Sama ne želim in ne bom konkretno govorila o ukrepu, o vsebinskem ukrepu, za katerega se je odločila dotična inšpektorica, me je pa zmotil postopek. Zato vas sprašujem: Ali ocenjujete, da je postopek odvzema na osnovi ustne odločbe pravilen? Kje ima svojo pravno podlago? Ali je postopek brez prisotnosti lastnika živali dopusten? Predvsem mislim, da je šlo za kršitev materialne zakonodaje, to je Zakon o zaščiti živali, in procesne zakonodaje, to je Zakon upravnem postopku. Moti tudi to, da so sodelovali, čeprav še nimajo izpita, tudi pri samem odvzemu, predstavniki nevladnih organizacij. Vse, kar je bilo s posnetkov, o čemer so poročali mediji, kar so rekli na eni strani kmetje in na drugi strani nevladne organizacije, pušča ogromno dvomov. Smo na začetku

Hvala lepa za vprašanje. Pravite, da sprašujete na osnovi tega, kar ste videli v medijih. Pravzaprav sem tudi sam to videl v medijih, nisem bil tam prisoten. To, kar ste zdajle na koncu povedali, je pa točno tisto, če ste gledali medije, sem tudi sam povedal isto ali ali pa enako, se pravi, da je zakon začel pravkar veljati in zato ne želimo, da pade kakršnakoli senca dvoma bodisi na sam postopek bodisi na druge zadeve. Zato sem tudi povedal, da bomo odredili izredni nadzor, zato da se razčistijo zadeve. Dejstvo je, da ta konkretni inšpekcijski postopek še ni končan, končan bo v sredo, po mojih informacijah. Ko bo inšpektorica ta postopek zaključila s pisno odločbo, potem bomo lahko tudi ravnali naprej. Danes seveda ne morem dajati nobenih konkretnih izjav, takšnih in drugačnih, kajti ni stvar v tem, kaj se meni zdi, kaj jaz mislim in kako vidim zadevo, ampak je treba spoštovati predpise in postopke. Zagotovo bomo v zvezi s tem, tako kot sem napovedal že včeraj za medije, odredili nadzor in se držali postopkov. Bili ste tudi sami direktorica te uprave, tako da postopke poznate. Seveda minister ne more ravnati nič drugače, kot mu nalagajo zakonodaja in pravilniki. kaj več bo znanega v naslednjih dneh ali tednih. Kot rečeno, želimo zadeve razčistiti, da vidimo, kako je postopek potekal, ali je bilo pravilno ali ni bilo pravilno. Zagotovo bi bilo najslabše pri vsem tem, da bi se zgodila politizacija. Je pa seveda dejstvo, da je inšpektor ali inšpekcija neodvisen organ in minister nima pravice posegati v to. Saj smo na kakšnem drugem mestu govorili o političnih pritiskih in drugih zadevah, tako da nama je to, verjamem da, popolnoma

Hvala lepa. Popolnoma se z vami strinjam, da so inšpektorji samostojni, po drugi strani pa morajo upoštevati predpise, zakone, procesne, materialne. O tem se ne smete, gospod minister, pogajati z njimi. Glejte, jaz sem vam pred sejo pokazala tale zapisnik, na osnovi katerega bo gospa inšpektorica do srede morala izdati odločbo. To je zapisnik, ki je dolg vsega dva stavka in nima niti enega elementa, na osnovi katerega bi lahko inšpektorica izdala odločbo. Samo na to bi vas rada opozorila. Namreč, v zapisniku je celo citiran naroben zakon, tisti stari, namesto ta novi. V zapisniku ni enega podatka, na osnovi katerega bi lahko napisala izrek odločbe, po katerem bo potem delala obrazložitev odločbe. Namreč, iz sredstev javnega obveščanja smo prebrali, da je odvzela 24 govedi. Tu niti te številke ni zmogla napisati. Kako bo lahko napisala obrazložitev tega ukrepa? Več kot 20 let so v državi v Sloveniji predpisani načini označevanja govedi, niti ene številke govedi ni vpisala. Tukajle zdaj trdim z vso odgovornostjo, da se je s tistim trenutkom, ko so živali na surov način odpeljali iz tri hektarje velikega travnika, da se je v tistem trenutku izgubila sledljivost za temi živalmi. Živali so razseljene, nihče ne ve, kje in kako in pri katerem lastniku se nahaja katera žival, potni listi so pa še pri lastniku. Torej, šlo je za, žal, nestrokovno ravnanje z živalmi. In, prosim, to in ta zapisnik pri oceni njihovega dejanja upoštevajte. Hvala lepa.

prejudiciram, jaz samo pravim, da se bo pač v sredo uradno ta postopek končal in potem bodo šle stvari po pravilih naprej oziroma se bo ugotavljalo. Jaz se tukaj ne postavljam na nobeno stran, jaz sem samo povedal, ker nekateri pač mislijo, da minister reče inšpektorju, da mora narediti drugače, pa potem naredi drugače – ni čisto tako.

izkazalo potem pri nadzoru oziroma bomo videli, kakšna bo tudi odločba v sredo oziroma po končanem postopku, potem bomo, kot sem rekel, izvajali nadaljnje korake. Tako da tukaj nimam nobenih težav s tem, da se zadeve razčistijo. Kajti biti nam mora res, mora res, če govorimo o tem področju, v prvi vrsti nam mora biti za dobrobit živali. Jaz sem tudi nekoč davno bil doma na kmetiji. Imeli smo pač nekaj živine, bolj malo, ampak vem, da smo lepo skrbeli za njih, da smo da smo se trudili in da smo imeli tisto, k čemur danes nekateri težijo, da mora biti bio in tako naprej, to smo mi že zdavnaj izvajali v praksi. Zato se včasih tudi nasmehnem kakšnim novim idejam, ki niso tako nove. Tako da brez skrbi, da bomo storili vse, kar je v naših pristojnostih, da se ugotovi, ali je zadeva v redu ali zadeva ni v redu. V medijih sem tudi zasledil takšne fotografije, zasledil sem drugačne fotografije, tako da je prav, da stroka stroka pove, da stroka ugotovi. Politizacija pa ne bi bila dobra ne za dobrobit živali pa ne za kmetijstvo kot tako in celo materijo. Hvala lepa. dali? Ne boste dali postopkovnega predloga. Zdaj pa vidim, da ni ne gospoda Bojana Podkrajška in ne gospoda Danijela Krivca,

Avgustovske ujme so poleg ostale škode, ki se je pripetila v Sloveniji, povzročile tudi ogromno škode v kmetijstvu. Vlada je ocenila to škodo nekje na 287 milijonov. Kot Kot vemo, so reke in njihovi pritoki nanesli ogromno naplavin na kmetijska zemljišča, peska in kamenja, tako da je s tem tudi ogrožena proizvodnja hrane v letošnjem letu in seveda tudi v naslednjem letu. Kajti kmetje so zaskrbljeni, ker so izgubili kvalitetna zemljišča na tem ravninskem delu. Tako da so zaskrbljeni glede sanacije teh zemljišč. Vemo, da je od 5. avgusta pa do danes minilo kar veliko dni. Bili so tu lepi dnevi, na katere bi se lahko uredilo, bi se lahko saniralo, sedaj pa prihaja zima in do spomladi teh del pač ne bo možno narediti. Tako da bo najverjetneje izgubljen velik del tega pridelka tudi v naslednjem letu. Kot vemo, so gospodarski subjekti bili deležni določene pomoči, tudi lastnikom stanovanj se obljublja določeno predplačilo, občine so dobile intervencijska sredstva, potem tudi določena predplačila, le kmetijstvo je tukaj bilo nekako izvzeto iz teh prihodkov oziroma naslova te škode. Zato me zanima: Kdaj bodo lahko kmetje dobili določeno odškodnino za to, kar sem naštel, za izgubo teh pridelkov oziroma za škodo, ki je nastala na teh kmetijskih zemljiščih? Hvala lepa za odgovor.

zato smo v osnutku zakona o obnovi, razvoju in finančnih sredstvih predlagali člen, ki predvideva dve novi agromelioracijski deli, in sicer odvoz naplavin s kmetijskih zemljišč in sanacija manjših plazov.

Sanacija plazov je predlagana kot zahtevna agromelioracija, za katero je treba pridobiti tudi odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za sanacijo tovrstnih plazov in podobnih zadev bo treba tudi pripraviti sanacijski načrt, predmet pa bodo manjši plazovi na kmetijskih zemljiščih, ki ne ogrožajo objektov. Kar se tiče pa finančne pomoči, bil zaenkrat, ko sem prišel na ministrstvo, za tisto škodo, ki je bila popisana v kmetijstvu, rok za izplačilo 31. 12. 2023. Zdaj delamo vse, da bi teh 6 milijonov denarja bilo izplačanih kaj prej. Druga zadeva pa je, da nam bo tudi Evropska komisija namenila denar, dobrih 8 milijonov in pol evrov,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pristopilo k 15. spremembi programa razvoja podeželja in so se uvedli tudi novi ukrepi, se pravi obnova potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, in in uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov, potem naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Torej, na tem se dela, stanje, kakršno je bilo, ko sem prišel na ministrstvo, sem vam povedal. Tako da ta denar, da ta denar, nekaj je evropskega denarja, nekaj je domačega denarja, se bo izplačal do konca tega leta.

škode za 145 milijonov evrov, vlada je ocenila to na 287 milijonov. Vi ste omenili nekje 6 milijonov evrov evropskih sredstev pa državnih sredstev okoli 8 milijonov. Tu smo prišli na 14 milijonov. Tako da tu še kar veliko manjka do te škode, da bi bila vsaj delno povrnjena. Kmetje so nekako upravičeno zaskrbljeni, kako se bo ta zemljišča saniralo. Vemo, da postopki ne bodo lahki. Potrebne bo tukaj kar veliko mehanizacije. Tu bi želel, ko ste pač ocenili to škodo, se mi zdi, da je vaša predhodnica ministrica rekla, da pričakujejo pomoč tudi od Evropske komisije. Mislim, da je je ta pomoč premajhna glede na oceno škode, in me zanima, kje je še možno dobiti kakšna sredstva, da bi le kmetijstvu, ki je pomembna panoga, nudili večjo pomoč. Hvala lepa za vaš odgovor.

teh zemljišč, kjer je naplavilo mulj in podobno, se to že izvaja oziroma se bo izvajalo tudi v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor. Tako da poplačilo te škode gre iz več naslovov. Zagotovo pa bo ta denar, ki sem ga omenjal, tudi s strani Evropske komisije. Mi smo si prizadevali za to, da bi nam Evropska komisija zagotovila ta sredstva, in to smo tudi sedaj dosegli, kot sem rekel. Škoda, ki je ocenjena v AJDA, se pa se pa nanaša tudi na druge, se pravi tudi na objekte in podobno. Tako da se bo saniralo zadeve tudi iz več naslovov. Če ste me spraševali za kmetijske površine, sem pa povedal, da bomo nekaj v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor, je pa tudi v zakonu oziroma smo v predlogu predlagali, da se tudi doda te člene, kot sem povedal že uvodoma.

priložnost oziroma možnost, kot jo določa poslovnik, glede na to, da sta pristojni za odpravo škode dejansko na tem področju dve ministrstvi, kot ste omenili, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, Tako da bi predlagal neko javno razpravo na tem področju, da se tu najdejo prave rešitve, s katerimi bo zadovoljen slovenski kmet. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Naslednje vprašanje bo zastavil poslanec Andrej Kosi, in sicer ministru za finance Klemnu Boštjančiču, ta je žal odsoten, in ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu. Gospod poslanec, izvolite, imate besedo. **ANDREJ KOSI (PS SDS):** Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Lep pozdrav prisotnim ministrom, spoštovani kolegi in kolegice! Spoštovani minister za gospodarstvo, turizem in šport gospod Han, gospodarstvo v Sloveniji se sooča s številnimi zahtevnimi izzivi, ki vplivajo na njegovo delovanje in razvoj. To so slabša gospodarska rast, visoka inflacija, podražitve energentov, vojna v Ukrajini, nenazadnje tudi katastrofalne poplave, ki so prizadele našo domovino. Iz navedenega razloga se od aktualne vlade pričakuje, da bo poskrbela za ustrezno okolje, ki bo omogočilo učinkovito spopadanje z navedenimi izzivi, njegov razvoj in povečal njegovo konkurenčnost. Žal aktualna vlada z delovanjem in ukrepi ne deluje gospodarstvu v prid. Medtem ko druge države sprejemajo ukrepe pomoči za gospodarstvo in rahljajo davke, aktualna vlada dodatno obdavčuje podjetnike. Zaradi novih obremenitev so gospodarstveniki vse bolj zaskrbljeni nad dogajanjem v državi, predvsem zaradi dodanih davkov in odhodov najperspektivnejših kadrov v tujino. Kot je razvidno iz nekaterih objav medijev, je na primer direktorica GZS Vesna Nahtigal dejala, citiram: »Največja težava Slovenije je stalno spreminjanje pogojev za delo, gospodarstvo pa za konkurenčnost potrebuje predvidljivo poslovno okolje. Z vedno novimi pravili postajamo nekonkurenčni in nezanimivi za vlagatelje. Vlada gospodarstvu samo nalaga dodatne obveznosti.« Kritični so tudi v Klubu slovenskih podjetnikov, ki ga sestavlja 412 članov odličnih slovenskih podjetnikov, ki razvijajo vrhunska podjetja. Nekateri podjetniki so ob festivalu podjetništva, ki je potekal 13. novembra v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, izjavili: »Slovenija je postala eno izmed najmanj stimulativnih okolij, prehitevajo nas Hrvaška, Avstrija, Nemčija ter nekatere države, ki smo jih pred kratkim gledali daleč za nami, kot sta Srbija in Črna gora. Te države imajo veliko bolj napredne poglede na podjetništvo,« je na primer izjavil podjetnik Igor Akrapovič. »Zviševati davke, ko jih vsi drugi znižujejo s ciljem spodbujanja gospodarske rasti, je velika napaka. Slovenija znotraj tega okolja evropskega prostora in pa tudi širše ne more peljati neke svoje poti,« je ukrepe Vlade komentiral direktor Lumarja gospod Lukić. na navedeno vas, spoštovani minister, sprašujem: Ali se ministrstvo, in tudi Vlada, zaveda pomena gospodarstva in načrtuje ukrepe, ki bodo v gospodarstvu omogočili stabilno in stimulativno okolje?

Seveda je na nek način treba poudariti tudi realnost. Naše ministrstvo in tudi vlada, in prejšnja in zdajšnja vlada, se že pet let ukvarjata zaradi covida, ukrajinske krize, vojne, energetske krize, Slovenija pa še zaradi poplav, samo z interventno zakonodajo in kako na nek način denar transformirati v gospodarstvo, da bo to gospodarstvo preživelo. Mislim, da smo na tem področju pa vendarle uspešni. Samo, saj veste, nikdar nas nihče ne bo pohvalil, kadar daš; kadar premalo daš, te pa vsi na nek način kritizirajo. Ampak ta vlada je v tem času sprejela kar nekaj ukrepov, s katerimi pomagamo gospodarstvu na poplavnem območju. Mi smo prvi 3. oktobra izplačali, bom rekel, 10-procentni avans za škodo, ki je bila narejena v gospodarstvu. Zdaj gremo v tem tednu v nov poziv, tista podjetja, ki se zaradi poplav takrat niso bila zmožna prijaviti zaradi krize, v kateri so se znašla, bomo še enkrat pozvali. Tako da na tem področju je, bom rekel, nalogo ta vlada več kot dobro opravila. Nenazadnje so tudi občine dobile in ves denar, ki so ga dobile občine, bodo transformirale v gradbeništvo, v gospodarstvo, da se bo sanirala ta država. Zdaj bi vendarle rad povedal tudi nekaj. Tudi Evropa se bo morala v tej globalni krizi vprašati, kakšno gospodarstvo si sploh želi v Evropi, ali bomo vso industrijo zaradi okoljskih pravil in tako naprej preselili na Kitajsko, v Ameriko in bo Evropa samo še prosti teren za kulturo ali pa pa bodo muzeji na prostem, da bodo hodili drugi gledat te stare hiše po Dunaju in vsepovsod, industrijo bomo pa prestavljali, ne vem, v Azijo, v Ameriko. In to se ta moment dogaja. razen tega, da nekateri opozarjamo tudi v Evropi, žal nimamo vpliva. Kar se tiče davkov. Vsi skupaj se strinjamo, davčna zakonodaja ali davki morajo biti predvidljivi. Jaz si tudi želim, da se bomo v tej državi usedli enkrat vsi skupaj, in levi in desni in delodajalci in sindikati, in se zmenili, kakšno davčno politiko sploh želimo imeti. Jasno je, da so plače preobremenjene. Jasno je, da je kapital, ampak predvsem ta, stanovanja in tako naprej, premalo obdavčen. Tu moramo najti nek kompromis, to je stvar dogovora. Kar se tiče pa davka na dobiček, ki ga bomo z zakonom o obnovi res dvignili, pa moram povedati, da je bil to en dogovor z gospodarstvom, zato ker je to na nek način najlažje. Tisti, ki ne bo imel dobička, ga pač tako ali tako ne bo plačal. Tisti, ki pa ima dobiček, gospe in gospodje, ga pa zaradi investicij, ki jih, bom rekel, na nek način dnevno spravlja v svoje podjetje, na nek način plača že zdaj. Po

Tako da jaz mislim, da ta zadeva ni ključna. Država je spoznala glede solidarnostnega dohodka, da je zadeva neizvedljiva, smo ga vrgli ven. davkov pa jim sploh ta država ali pa ta vlada ni dala. Imamo pa neke omejitve, ki jih na nek način sprejmemo. Ta moment je gospodarstvo zaradi na nek način globalne krize, zmanjšanja naročil seveda v krču. Ampak mi smo tudi na našem ministrstvu, moram reči – to, kar je tudi naš odbor za gospodarstvo v Državnem zboru in bomo zdaj kmalu predstavili – naredili akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti, ga bomo predstavili. Mi smo ga predstavili že Gospodarski zbornici, Obrtni zbornici, SBC in vsem, zdaj ga bomo absolutno predstavili poslancem in poskusili s tem akcijskim načrtom na nek način peljati politiko, da bo gospodarstvo ostalo konkurenčno v Sloveniji.

tudi glede evropske politike glede gospodarstva. Pa tudi, kar se tiče obdavčitve, mogoče res gospodarstveniki niso tako kritični do tega predloga obdavčitve samega dobička, so pa zelo kritični glede obdavčitve plač, predvsem iz razloga, ker dejansko kader, ki daje podjetju veliko dodano vrednost, seveda, mora biti tudi temu ustrezno plačan, dobro plačan, da potem ne odide nekam v tujino. Tu pa dejansko Tu pa dejansko je država, imamo v Sloveniji preveč obdavčene plače in dejansko bi morali biti ukrepi naslovljeni na to, da se plače, predvsem tiste višje plače manj obremenijo in potem lahko delavcem oziroma zaposlenim in vsem, ki delamo v gospodarstvu oziroma delajo v gospodarstvu, ostane večja neto plača. Kajti tudi zato bomo s tem povečali potrošnjo in tudi tu bo lahko država dobila nekoliko več v državni proračun, pač prek DDV in vseh ostalih, kajti prav tudi s potrošnjo nekako krožno podpiramo gospodarstvo, večje povpraševanje, več bo tudi potem potrebe po delovni sili in dela. Nenazadnje, tako bo tudi država imela več od tega, manj bo socialnih težav in tako dalje. Tako da res, jaz bi, sicer ministra za finance tu ni, pričakujem potem odgovor na naslednji seji, bi pa vseeno tudi mogoče od vas slišal, kdaj lahko res gospodarstveniki pričakujejo nek ukrep, da se bodo plače manj obremenile.

Demografija ima svoj problem in s kadri nimamo samo v Sloveniji problema, je problem seveda v celi Evropi, da ne bom rekel po celem svetu. Tukaj mislim, da do zdaj tudi nobeni vladi ni uspelo z neko pravo davčno reformo res narediti takšnega okolja, kjer bi potem gospodarstvo absolutno vedelo, da je, bom rekel, neko davčno okolje predvidljivo in da bodo lahko potem na nek način investirali in vedeli skozi, ne vem, celo investicijo, koliko bodo na nek način lahko davka plačali. vendarle bi pa rad povedal, v zadnjem obdobju je še zmeraj na našem ministrstvu kar nekaj gospodarskih družb, ki želijo v Slovenijo investirati. Zakaj? Ker imamo neizmerno dobro znanje, ker imamo odlično geostrateško pozicijo, ker imamo nenazadnje davčno okolje, ki ni tako nestimulativno, kot nekateri želijo prijaviti. Seveda je pa točno to, enostavno, če bomo hoteli inženirski kader obdržati, bomo morali nekaj narediti. Ampak jaz sem zadovoljen, da se naslednji teden v Lendavi začenja ena največjih investicij v Sloveniji,

kopico skritih podjetij. Ko hodim po Sloveniji, rečem, pa saj to je nemogoče, kakšna podjetja so, in so predvsem družinska podjetja, ki so naredila na nek način iz delavnic res evropska podjetja. Na politiki, na civilni družbi, govorim predvsem, kar se tiče in sindikatov in gospodarskih zbornic, pa je, da se enkrat usedemo in vsak nekje popusti in rečemo, na tak način to Slovenijo želimo peljati naprej. Jaz sem za ta družbeni dogovor in sem pripravljen pri tem sodelovati. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministra. Izvolite, gospod Kosi. Hvala za besedo. Spoštovani minister, po pogovoru z gospodarstveniki bi lahko rekel, da vam kot ministru zaupajo, verjamejo v vas, v vaše delo. Je pa mislim, da, tudi meni osebno, zelo nenavadno, da kljub temu da ste kot član SD, ki velja za resno stranko, nekako v vladi preslišani in tudi vaši predlogi nekako niso slišani. Kar se je dejansko videlo tudi v tem zakonu, škodljivem zakonu glede evidentiranja oziroma tako imenovanem zakonu o štempljanju. Tako da jaz bi vam tu res mogoče tudi osebno podporo, tudi gospodarstveniki vam dajejo podporo, tudi nekako polagajo upe na vas in želim si, da bi tudi v tej vladi bili nekoliko bolj slišani. Vseeno pa bi glede na to, da je gospodarstvo pomembna panoga v državi, od katere je tudi odvisno delovanje države, predlagal v skladu z 246. členom Poslovnika, da Državni zbor sklene, da se bo na naslednji seji opravila razprava o odgovoru. Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Prehajamo na naslednje vprašanje,

Najlepša hvala. Spoštovani gospod minister, trenutno minister za obrambo, po odstopu ministrice za kmetijstvo gospe Irene Šinko tudi v vlogi ministra za kmetijstvo! Čas pozne jeseni je tudi čas, ko kmetje, tisti, ki prihajamo s podeželja, razmišljamo, kaj bomo delali in kaj bomo načrtovali pomladi. Ena izmed takih zadev, ki vedno prihaja prepozno, so podpisi pogodb za protitočno zaščito. Naj povem, da protitočno zaščito podpisuje v letošnjem letu celo 63 občin, da deluje v Sloveniji na žalost samo en avion iz Letalskega centra Maribor, ki ima relativno dobre izkušnje, in ta avion mora pokrivati kot en avion 4 tisoč kvadratnih kilometrov območja. Ministrstvo za kmetijstvo v bistvu sofinancira samo 35-procentni delež. V tem smislu

predvsem na področju Svete Ane pa še nekaterih ostalih, sosednjih občin. Številni vremenoslovci, nekateri, razlagajo, da ni da ni znanstveno dokazano, da srebrov jodid, ki ga vpihavamo z avioni v same točne oblake, deluje v celoti. Ampak dejstva kažejo, vsaj Avstrijci,

rekel, težko nekako pripravimo na ta način, da zmanjšamo samo velikost toče. Ampak Avstrijci se z njimi borijo s sedmimi avioni, Slovenija na žalost samo z enim. Jaz sem bil ta

obramba pripravljena v tistem delu leta, ko mora biti, torej ko imamo možnost samega delovanja toče na slovensko kmetijstvo in na kmetijske površine. Najlepša hvala.

ki seveda ni dal novih odgovorov ali kakšnih novih rešitev. Kot ste že pravilno ugotovili, je meteorološka stroka po svetu in pri nas nas prepričana, da obramba proti toči ne deluje oziroma da ni dokazov. Pred časom je bila tudi oddaja Tednik na to temo oziroma en prispevek v Tedniku. Pravzaprav stroka trdi, da teh dokazov ni. Potem tisti, ki pa to izvajajo tudi v tujini, pravijo, da je. Trenutno je tako, da se letalska obramba pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije izvaja na podlagi dveletnih sklepov Vlade Republike Slovenije. Edini materialni zakon, ki je urejal obrambo pred točo v Sloveniji, je Zakon o sistemu obrambe pred točo, ki pa je popolnoma zastarel. Tudi Služba vlade za zakonodajo že vrsto let opozarja, da tak način ni primeren in da je potrebno sprejeti ustrezen materialni predpis. Dejstvo je, da je eno obramba pred točo, se pravi z letali, kot ste tudi vi navedli in o čemer govorimo, drugo so zaščitne mreže, tretje, kar je pa pravzaprav najmanj zaželen ukrep, je pa potem povračilo škode, ki nastane. In seveda povračilo škode ni rešitev za kmetijstvo. Tako da pridemo do tega, da bo šlo tukaj za popolnoma politično rešitev. Kajti meteorološka stroka pravi, da to ni učinkovito, tisti, ki to izvajajo, in tisti, ki to koristijo, pravijo, da deluje. Ta problematika presega samo kmetijski resor, zato bomo pridobili tudi stališča drugih resorjev v zvezi z izvajanjem obrambe pred točo. smo tudi pobudo, da bi se izvajala ta obramba v celi vzhodni kohezijski regiji. Zagotovo, kot sem rekel, bo na koncu ta odločitev politična. Kot vedno, saj veste, stroka pove eno, uporabniki ali kdo drug pove drugo, politika je pa tista, ki se mora za to odločiti in potem tudi nositi posledice. Moje mnenje je ali pa tudi mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je treba poskušati storiti vse, da se prepreči škoda. Se pravi, kot sem rekel prej, najmanj zaželeno je potem vračati škodo oziroma plačevati odškodnine, ker s tem zadeve nismo rešili, s tem zadevo samo nekoliko olajšamo, kmetu pa ne pomagamo k temu, da bi imel pridelek in da bi na podlagi prodanega pridelka tudi imel zaslužek in seveda še naprej izvajal dejavnost. Kajti uničevanje pridelkov leto za letom mnoge kmete pripelje do tega, da tudi opustijo dejavnost. Skratka, še enkrat, odločitev bo morala biti na koncu politična. Je pa posipanje s srebrovim jodidom seveda tudi kemija, to moramo pa vedeti in

Najlepša hvala. Čeprav nismo izvedeli nič novega. Če bi bil jaz v vlogi ministra – ko sem bil sam predsednik odbora za kmetijstvo, smo na tem področju vsaj malo pospešili, zato da se je vsaj podpisala ta pogodba. Sam sem dal že davno predlog, da bi se podpisalo z več letalskimi klubi, vsaj s tremi avioni bi morali delovati. Glejte, da zdaj pridejo naši meteorologi, lahko kar imenujem gospo Lučko Kajfež Bogataj, doktorico, ona govori kot samoumevno, da to ne deluje, na tej podlagi ni predstavila enega resnega strokovnega članka, sama ni naredila ene resne analize. Na drugi strani pa moram povedati, 63 slovenskih občin, tri več kot prejšnja leta, tri so še na novo, prej jih je bilo 60, so podpisale in dajo tako ali tako 65 % denarja za te investicije. 65 % tega denarja že občine, ki so tako ali tako osiromašene, ko ste jim za 3,5 % dvignili, recimo, povprečnino v v zadnjih dveh letih ob 17-procentni inflaciji, ki je bila v zadnjih dveh letih, že tako nimajo denarja, pa vseeno zberejo za to, ker kmetje verjamejo v to. Verjamejo Avstrijci.

trikrat bil z njimi v stikih – enkrat smo imeli celo že pripravljeno sejo, na žalost sem potem odšel na drugo delovno mesto – zato da bi predstavili slovenski javnosti, zakaj to na njih deluje. Najhujše pa je, da del oblakov nekako zapeljejo tudi blizu Mure, zato povzroča toča ravno ob Muri, na tem mejnem območju, tudi največkrat škodo slovenskim kmetom. Določene kulture – kot veste, kmetijstvo je panoga, kjer ne moreš recimo del kultur gojiti samo v steklenjakih, ampak je odvisna od vremena. In če lahko nekaj naredimo … Spoštovani minister, vem, da ste samo v vlogi trenutnega ministra za kmetijstvo, v tej vladi nima, lahko bi rekel, nobene vrednosti. Tudi ministrica za kmetijstvo ni imela nobene resne vloge. Bila je nekako odstranjena na stran, zato ni čudno, da se še dogaja cela vrsta stvari. Zato vas ponovno prosim, dajte narediti nekaj za to, da

popraviti, jaz nisem rekel, da je to izredno škodljivo. Jaz sem uporabil samo nevtralno opažanje, da je to pač kemija. To vemo. Če nekaj posipamo, je to kemija. Jaz se nisem opredeljeval, koliko je to škodljivo in koliko ni škodljivo, ker sem zadnji na svetu, ki se do tega lahko opredeljujem. Za to so strokovnjaki. Je pa dejstvo, da je to kemija. Tako da tukaj morava razčistiti. Kot drugo. Tudi sam sem povedal, da je treba narediti vse, da se škoda prepreči, na tak ali drugačen način. Je pa dejstvo, še enkrat ponavljam, da je to politična odločitev. Ker, saj veste, kdorkoli je kdaj bil na katerikoli politični funkciji, ve, kako je, ko se strokovnjaki ne morejo zmeniti,

sem neke ustanove že vodil toliko časa, da imam nekaj izkušenj s tem, ko ti na koncu pa seveda rečejo tisto znano: minister ali predsednik ali karkoli, župan, na koncu pa je odločitev vaša. Potem se pa odločiš jih dobiš po buči ali z ene ali z druge strani. Pri vsaki odločitvi je tako. Če se bomo odločili, da je protitočna obramba dobra, nas bodo napadli tisti, ki so proti temu, in bomo dobili očitek, da smo nestrokovni, da pojma nimamo, da ne vemo, kaj delamo, da uničujemo naravo. Če se bomo odločili, da te obrambe ne bomo izvajali na tak način, jih bomo dobili po glavi od kmetov in drugih ali pa tudi kakšnega dela politike s približno istimi argumenti. Zato je to ta skrivnost političnih odločitev, ko pač, kakorkoli se boš odločil, jih boš dobil od nekoga po glavi, treba se je samo odločiti, od koga jih boš dobil po glavi, ker izbiraš največkrat med slabo in manj slabo rešitvijo, zelo redko med dobro in slabo ali pa celo dvema dobrima. Tega privilegija še v življenju nisem imel, verjetno ga tudi ne bom imel. Tako da odločitev na koncu bo politična, kar se tiče obrambe proti toči, in v naslednjih mesecih se bo pač treba odločiti v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru? Izvolite. **FRANC BREZNIK (PS SDS):** Najlepša hvala. Spoštovani gospod Šarec, zelo osebno vam bom povedal. Poslansko vprašanje sem postavil, ker imam v tej vladi do vas vsaj neko upanje, ker vem, da vas krasi vsaj nekaj tiste zdrave kmečke pameti. Kot ste v prejšnjem poslanskem vprašanju dejali, izvirate s podeželja, ste na podeželju, čutite ta utrip. Govorim o tem, da 63 občin financira 65 % tistega deleža, ki je potreben za to protitočno obrambo. Verjamem, da bi se temu pridružile še številne občine tudi v drugih delih, mogoče, kolega prihaja z Dolenjske, po vsej verjetnosti tudi Dolenjska pa kak del Goriške, kjer sem bil v soboto z dr. Podgorškom na okrogli mizi. In tukaj moramo nekaj narediti. Čas je, glejte, smo konec novembra, bo december, bo novo leto, januar, to mora biti v februarju sklenjeno. Proces Proces politikov je, da se odločimo. To, da jih dobivamo, po glavi – dobivamo. Ampak vi morate zagovarjati kmetijsko stroko, ne filozofov, ne kakšnih kvazinevladnikov, ki nimajo pojma o ničemer. Ko k meni prihaja nekdo, ki v življenju ni ne veterinarske stroke ne biološke stroke, je pač bil brezposeln, naredil je s petimi kolegi nevladno organizacijo, pa mi bo filozofiral o protitočni zaščiti, glejte, je nerelevanten. Če na drugi strani pride človek, ki je nekaj naredil, ki je iz te stroke, ki ima izkušnje, kompetence, ni problema, ga z veseljem poslušam. Problem pri nas pa je, da vedno nekako, lahko bi rekel, primerjamo s tistimi bolj razvitimi državami, tistimi, v katerih smer bi radi šli, na tej poti pa njih ne upoštevamo. Jaz sem se vedno primerjal z boljšim, po vsej verjetnosti se vi tudi, navadno, ker samo tako lahko človek napreduje. Ampak glejte, Avstrija ima sedem avionov. Sedem avionov ima in delujejo in približno sofinancira ministrstvo, še dosti več dežela in tako naprej, da ne razlagam dalje, ker imam premalo časa.

In filozofiranje – naj se priključi, naj se priključi kmetijski inštitut, naredimo petletni projekt, trije ali štirje avioni v različnih pokrajinah, kjer smo zaznali v 10 letih največ toče, in naredimo petletni projekt, evropski projekt na tem področju. Aeroklubi lahko dobijo petletne pogodbe, ko se bodo prijavili, s temi pogodbami morda lahko še kupijo kakšen dodatni avion, ki ga v prostem času, ko ne bodo delovali, lahko uporabljajo za resen prevoz, morda tudi kakšnih turistov in tako naprej. Tako da tudi ta oprema je lahko potem večnamenska, nas stane in niso to namenski avioni samo za točo. Glejte, tu je zdaj vprašanje politike. Vi se lahko odločite, vi ste tisti, ki se lahko odločite. Vi ste minister in to je odločitev, ali me bo nekdo – glejte, pri nas je pač tako, da tisti, ki se odloči, se odloči. In jaz spoštujem mnenje. Čas v politiki pa nam je omejen, ali si nekaj naredil v politiki ali si pa pač stal tu, zato da si, ne vem, preživel nek del svojega življenja. In, prosim, potrudite se za slovenskega Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Naslednja dobi besedo gospa Alenka Helbl, ki bo postavila vprašanje ministru za solidarno prihodnost, gospodu Simonu Maljevcu. Izvoli. Lep pozdrav vsem, še posebej ministru Simonu Maljevcu! Eno od področij ministrstva, ki ga vodite, je tudi oskrba starejših. Za urejen sistem oskrbe starejših sta dva temeljna pogoja: izgrajen in urejen sistem oskrbe, in drugič, ustrezne namestitvene kapacitete. V zadnjih 32 letih so leve vlade vladale 25 let, vendar v tem času kaj pretiranega za oskrbo starejših niso naredile. Med letoma 2013 in 2020 ni bil zgrajen niti en javni dom za starejše. Nastal je velikanski primanjkljaj, mednarodne institucije pa so nas vrsto let opozarjale, da področje ni primerno urejeno. Iz vseh teh razlogov so bili v mandatu prejšnje vlade, ki jo je vodil gospod Janša, torej v obdobju 2020–2022, sprejeti na tem področju številni ukrepi s ciljem izboljšanja položaja starejših, predvsem pa tistih, ki ne morejo več samostojno skrbeti zase. Zagotovljena so bila obsežna sredstva za gradnjo novih domov, predvsem prek nepovratnih evropskih sredstev. Na tej podlagi se je začela in se v teh mesecih zaključuje gradnja ali prenova 18 javnih domov za starejše širom po Sloveniji. Da vemo, o čem govorimo, to / pokaže zboru/ je primer enega takega doma v Ajdovščini. Bil je prejemnik 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. In podobno na 17 drugih lokacijah po Sloveniji. V času naše vlade je bilo poleg tega razpisanih dvakrat po tisoč 200 koncesijskih postelj v domovih za starejše. zboru/ je nedavno dokončan dom za starejše v občini Pivka. Poleg zagona pri gradnji javnih in koncesijskih domov pa je bil v času prejšnje vlade decembra 2021 sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se moral izvajati že skoraj leto dni, se pravi od 1. januarja letos, pa se ne, ker ste ga pred letom dni zamrznili, potem pa poleti letos na dopisni seji vlade sprejeli slabši zakon z manj pravicami za starejše in novim davkom, ki ga bomo plačevali vsi, tudi upokojenci. Ob tem pa, minister, še na veliko zavajate in manipulirate. Nedolgo nazaj ste izjavili, da je po 20 letih prišel čas, da se področje dolgotrajne oskrbe uredi in da je Zakon o dolgotrajni oskrbi, torej vaš zakon, ena od vaših zelo uspešnih akcij. Vaša tako imenovana uspešna akcija pa je bila zamrznitev izvajanja zakona, ki je veljal iz decembra 2021, odlok uveljavitve za več kot dve leti in uzakonitev zakona, ki prinaša manj pravic kot prejšnji zakon.

razlagate? Zakaj kršite lastni zakon, po katerem bi morali vsi zavarovanci prejeti odločbe o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo do 3. 11., pa do takrat ni prejel te odločbe še nihče, zdaj pa komaj polovica ali pa še manj?

ki sedimo v tej dvorani, strinjamo, da je bil izvedljiv zakon o dolgotrajni oskrbi nujen, in tega je sprejela ta vlada, tudi z urejenim financiranjem in tudi realno časovnico, ki bo omogočala realno izvajanje posameznih pravic s 1. 1. 2024 z oskrbovalcem družinskega člana, prvič s prevodom in potem tudi razširitvijo na vse ostale. Omejeno bo za to pravico vstopna točka delovala že od 1. 1. 2024. Prve zaposlitve na CSD, ki bodo zadolžene

posteljah. Na žalost me žalosti, da se koncesije za postelje, ki so bile podeljene, zelo slabo realizirajo. Verjamem, da so za to tudi določeni objektivni razlogi, in o tem tudi govorimo z ostalimi. Odločbe o dolgotrajni oskrbi bomo vsi prejeli pravočasno, da bomo lahko uveljavljali pravice. Prejeli jih bomo postopoma, tak je bil tudi dogovor z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ker nas zanima tudi odziv ljudi. Tako sta istočasno telefonsko številko za vprašanja odprla tako Zavod kot tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost. Ta številka je dosegljiva vsem štiri dni na teden, kjer lahko vsi postavijo vprašanja o dolgotrajni oskrbi, o pravicah in vsem, torej da lahko tudi informiramo. Zakon o dolgotrajni oskrbi se že izvaja in verjamem, da bo s skupno močjo prinesel marsikatero spremembo za starejše. Kot veste, pa predvideva, institucionalno varstvo v dolgotrajni oskrbi se bo začelo izvajati s 1. 12. 2025, do takrat pa se bo izvajalo tako, kot se izvaja tudi zdaj. Hvala. Želite besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora? Izvolite, gospod Černač, imate besedo. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Glejte minister, vi ne nehate zavajati, še danes tukaj na javni seji Državnega zbora. Pa na tri četrtine mojih vprašanj mi niste odgovorili. Zaradi tega vas še enkrat sprašujem: Kakšne bodo položnice oskrbovancev v domovih za starejše čez dober mesec dni, od 1. januarja prihodnje leto, enake, višje ali nižje? Ker za njih se ne bo spremenilo ničesar. Tudi ne bo nihče upravičen s 1. januarjem, kot razlagate, do oskrbovalca družinskega člana. Nihče. Ker ste v zakonu določili pogoje o 30-urnem izobraževanju, ki ga izvaja Socialna zbornica, o tem, da mora biti odločba, ki je izvršljiva, da je potrebno prej priznati status temu starejšemu, da je upravičen do oskrbovalca, in tako naprej. Poenostavljeno povedano, tisti, ki bo prišel do te odločbe do aprila, bo zmagovalec. Torej, ta zakon se ne izvaja, bi se pa izvajal, v kolikor vi ne bi s to svojo akcijo sprejeli pred letom dni zakona, ki ga je zamrznil. Ampak ga ni zamrznil samo za eno leto, kot ste prepričevali ljudi, in za to so vam dali mandat na volitvah, za zamrznitev za eno leto, pač pa za dve in več let. Ker se zakon zamika v leto 2025, en del zakona 1. 1. 2025, drugi del pa 1. 7. 2025. Niste mi tudi odgovorili, zakaj kršite lastni zakon. Sicer neumna določba, ampak v Levici ste znani po teh neumnih določbah, gledamo te neumne določbe glede štempljanja, nekaj podobnega ste zapisali tudi glede teh odločb, ki ne pomenijo ničesar. Odločba o tem, da je nekdo upravičen do dolgotrajne oskrbe, ne pomeni ničesar, je prazna črka na papirju. V zakonu, ki sem vam ga prej citiral, v našem zakonu, je pisalo, da se pač vsi, ki so obvezno zavarovani, štejejo, da so zavarovani za dolgotrajno oskrbo in da to Zavod opravi po uradni dolžnosti brez stroškov. Vi boste pa milijon 600 tisoč ljudem poslali odločbe. Mimogrede, 3. avgusta je bil zakon uveljavljen, v zakon ste vi napisali, da morajo biti poslane v treh mesecih, rok se je iztekel 3. 11, do 3. 11. ni prejel niti en zavarovanec te odločbe. Zakon kršite, in to vsak dan. Zaradi tega vas še enkrat vprašam, kaj boste naredili, da teh kršitev ne bo, in kako boste opravičili nekaj milijonov evrov nepotrebnih stroškov za pošiljanje teh odločb. (minister za solidarno prihodnost):** Hvala za besedo. Hvala za dodatno vprašanje, spoštovani poslanec. Še enkrat. Odločba o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo je pomemben dokument. To je dokument, ki vsakemu od nas pove, da je zavarovan za dolgotrajno oskrbo in bo na podlagi tega dokumenta lahko dostopal do pravic, ki izvirajo iz samega zakona. To trenutno Zavod za zdravstveno zavarovanje pošilja vsem. Glede oskrbnin mogoče nisem bil dovolj jasen. Oskrbnine bodo in so trenutno urejene tako, kot so, z uveljavitvijo institucionalnega varstva v Zakonu o dolgotrajni oskrb s 1. 12. 2025 pa bo iz zavarovanja krita tudi socialna oskrba. Seveda na podlagi ocene, koliko dolgotrajne oskrbe vsakemu posamezniku oziroma posameznici pripada. Hvala. Želite besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru? Izvolite. Bolj bo to razprava o neodgovorih ministra. Ne vem, ali odgovorov ne pozna, kar bi bilo slabo, ali pa namerno ne odgovarja na jasno jasno zastavljena vprašanja, ne moja, ljudi, ki to sprašujejo. Ljudi zanima, kaj bo zdaj s tem zakonom, ali bodo imeli kakšno pravico več od 1. januarja prihodnje leto ali ne. Po tem, kar ste povedali, minister, ne bodo imeli nobene pravice več [kot prej]. Imeli bodo dodaten davek z odlogom leta in pol, ampak plačevali ga bodo vsi, ne samo nekateri, tudi upokojenci. Dodaten davek, ki ga prej ni bilo, ste prinesli v ta zakon. Potem ste z vašim zakonom, ki ste ga sprejeli lansko leto, zamrznili uveljavitev pravic ljudem, se pravi, vsi so na slabšem, vsi starejši so zaradi te vaše zamrznitve in zaradi tega slabšega zakona na slabšem. slabšem. Mislim, da mora minister v razpravi pojasniti številne odgovore, med drugim tudi to, kar je govoril o tem, da številne koncesije niso izkoriščene. Seveda ne bodo vse izkoriščene, jaz sem povedal, da je bilo razpisanih dvakrat po tisoč 200 in eden večjih koncesijskih koncesijskih domov, ki se izvaja, se izvaja recimo v Kopru, tega prej nisem omenil, in še na številnih drugih območjih. Ne vem, ali minister to sploh ve ali ne. Skratka, kapacitete, ki se trenutno izgrajujejo in ki so bile ki so bile sprocesirane v času vlade 2020–2022, ki jo je vodil gospod Janša, bodo v naslednjih letih omogočile normalno dostopnost do storitev institucionalnega varstva tistim, ki te storitve potrebujejo. Torej, v tej razpravi bi moral minister tudi pojasniti, zakaj je s tem zavajanjem lansko leto prepričal volivce, ki so mislili, da glasujejo za to, da se dolgotrajna oskrba, na koncu pa so videli, da ste jih prinesli okrog in da v bistvu niste zamaknili samo za eno leto, ampak za dve leti, nekatere storitve pa celo za dve leti in pol. Zakaj ste to počeli? zakon sprejet po več kot 20 letih, drži, ampak bil je sprejet decembra 2021 in če vaše vlade in vas, minister, na stolu, na katerem sedite danes, ne bi bilo, bi se od 1. januarja letos že izvajal in ljudje bi imeli tiste pravice, o katerih vi govorite, da bodo, če bodo uvedene s 1. januarjem prihodnje leto. Še večje pravice bi imeli in nekatere bi potekale nemoteno, ker so bile zastavljene že pred uveljavitvijo zakona. Mislim, da mora ta razprava dati ministru priložnost, da pove, zakaj krši zakon. Zakaj niso bile ljudem, če ste že tako neumno določbo napisali v zakon, te odločbe o tem, da so upravičeni do dolgotrajne oskrbe, že izdane, ker zakon govori tri mesece, 3. novembra se je rok iztekel, vi kršite Več kot dva tedna po tistem teh odločb ljudje nimajo. V zakonu, ki je bil sprejet v času naše vlade, je bila zelo enostavna določba, z dnem začetka uporabe tega zakona se šteje, da so v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo vključene vse osebe, ki so na dan začetka uporabe zakona vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in izpolnjujejo pogoje. Njihovo prijavo v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo izvede zavod po uradni dolžnosti. Nobenih odločb, nobenih stroškov, vse zelo jasno in enostavno. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 23. novembra, v okviru glasovanj. Naslednja dobi besedo gospa Alenka Helbl, ki bo postavila vprašanje ministru za solidarno prihodnost, gospodu Simonu Maljevcu. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Spoštovani minister! Moje tokratno vprašanje je zelo povezano z vprašanjem kolega Černača, morda malo bolj direktno povezano z domovi za starejše s temi problemi, s katerimi se srečujejo v domovih, tako izvajalci kot stanovalci oziroma vsi tisti, ki potrebujejo te storitve, pa še niso stanovalci, in vsi njihovi svojci. svojci. Prej ste rekli, da se ne boste ponavljali, ker smo dosti že debatirali, ampak debatiranje še ne pomeni nič. Vi ste takrat rekli, da bo prihodnost solidarna ali pa je ne bo. To ste rekli ob nastopu funkcije in poglejmo, kje smo torej danes. Domovi se letos srečujejo s težko finančno situacijo, saj so se stroški energije dvignili tudi za cirka 70 %, podražile so se cene surovin in ostalega materiala ter storitev. Po podatkih

da v bistvu ministrstvo teh stroškov, s katerimi vlaga v stavbe, ne more naprtiti stanovalcem. Zaradi višjih stroškov domovi te stroške nadomeščajo z brisanjem programov za dodatne aktivnosti za stanovalce, zaposleni manjšajo možnosti izobraževanja, ne izvajajo aktivnosti za zdravje in tako naprej. Vrtijo se torej v začaranem krogu, kjer se pojavlja čedalje več bolniških odsotnosti, nesporno pa to vpliva na kakovost dela v samih domovih. Torej, pomanjkanje kadra, s katerim se srečujejo domovi, je zelo kritično in posledično zato tudi mnogi domovi ne sprejemajo več novih stanovalcev, kot smo slišali podatek za dom v Pivki, kar ljudem na terenu, tako prosilcem kot njihovim svojcem, seveda povzroča velike stiske. Ampak pomanjkanje kadra v domovih ni samo na zdravstvenem področju, ampak tudi na drugih, v kuhinji in pri ostalem osebju. S tem se torej slabša tudi kvaliteta zaposlenih, ki še delajo v domovih in so večino časa v službi. Imamo podatke, da se jim zagotavlja samo zakonska obveza počitkov ter en prost vikend, torej veliki problemi. Tukaj je pomembna tudi pripadnost zavodu in to se lahko doseže samo z dobrimi delovnimi pogoji, strokovnimi ekskurzijami, neformalnimi druženji in zato tudi kadri

od tega, kakšne dogovore so imeli sklenjene prej in kakšne ne, ampak to je situacija, ki jo poskušamo reševati z vsakim domom posebej, lahko pa povem, da v letošnjem letu vseeno kot vlada prispevamo 35 milijonov evrov iz proračuna, vezano tudi v smeri oskrbnin, vezano predvsem zaradi povišanja plač, standardov in normativov. To je 1. točka. Kar se tiče kadra. Ja, situacija je zelo alarmantna, ni to fenomen, ki je specifičen za Slovenijo. Pripravljenih imamo devet ukrepov, ki jih trenutno usklajujemo z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za javno upravo. Zdaj bo v roku enega tedna v javni

Hvala za besedo. Spoštovani minister, domovi imajo čedalje več stanovalcev, ki potrebujejo nego 3, občasno tudi nego 4, govori se celo o tem, da jih v bistvu vedno bolj silijo v neke vrste negovalnih bolnišnic, s tem so tudi zaposleni bolj obremenjeni. Tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije vas je opozorila, da je na račun pomanjkanja kadrov trenutno praznih več kot 700 postelj,

tega ni, nič ni. 23. junija 2023 smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke sklicali 20. nujno sejo odbora, kjer smo podali predloge za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše. Ti predlogi niso bili sprejeti in od takrat se ni zgodilo nič. Nič. Ljudje pa kličejo, kličejo starejši, kličejo njihovi svojci, kaj naj storijo, naj pomagamo. Kako naj pomagamo? Kako? Tako, da opozarjamo in da prisluhnete in da ste spoštljivi do teh ljudi, namreč toliko mesecev se ni zgodilo nič. Državni sekretar Luka Omladič je takrat na tisti junijski seji dejal, da se pripravljajo ukrepi,

dodatni stroški oziroma dvig stroškov mora v najmanjši meri ali sploh ne pasti na stanovalke in stanovalce v domovih. Kar se pa tiče kadrovskega zakona, pa vključuje sofinanciranje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, da bi to olajšali, potem integracijske programe in kontaktno središče ob zaposlitvi tujcev, področje krepitve upravljanja s kadri, področje spodbujanja in sofinanciranja projektov v podporo vključevanja prostovoljcev, sofinanciranje projektov, podporo posodobitvi delovnih procesov, vzpostavitvi sistema, sofinanciranje kadrovskih štipendij in podobno. Torej, to je v bistvu nabor, ki je nastal skupaj z Zavodom za zaposlovanje, pa tudi s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije, torej iz prakse, kaj je tisto, kar lahko naredimo. Je pa to zgolj prvi korak, nujni so tudi dvigi plač, in verjamem, da bomo v plačni reformi tudi to naslovili, saj na tem

mislim, da je nujno potrebna javna razprava na to temo, namreč bijemo plat zvona. Skupnost socialnih zavodov tudi opozarja, da bodo letos domovi za starejše ob tri milijone evrov iz zdravstvene zavarovalnice, tudi to je podatek, ki je zaskrbljujoč, da se tega celovito lotimo, namreč ob vseh teh finančnih težavah pri domovih, ni vse v denarju, ampak je z njim vse povezano. Kako bodo pravzaprav naši starejši, pa tudi mi, njihovi svojci, mirno spali, ker bomo vedeli, da imajo naši

tednu ta zakon, to bo konec leta, se pravi bi po vašem začeli te stvari reševati s 1. 12. 2025, ko bi šlo to v izvedbo, kar je absolutno prepozno, ker to je čez dve leti, kriza pa je zdaj. Jaz ne vem, prepričana sem, da imate podatke s terena ali pa jih tudi nimate ali pa si zatiskate oči, zato je potrebna ta razprava, ki se je moramo lotiti vsi in biti odgovorni

Prehajamo na naslednje vprašanje, ki ga bo postavil gospod Anton Šturbej ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovana ministrica za zdravje! Med zavezami v vaši koalicijski pogodbi najdemo tudi krepitev sistema nujne in hitre medicinske pomoči, pri čemer obljubljate, da boste z določitvijo jasnih kompetenc in zdravstvenih storitev uredili enotno delovanje in financiranje vseh urgentnih centrov v Sloveniji. Na vašega predhodnika sem v preteklosti naslovil že več vprašanj na to temo, pri čemer me je še posebej zanimalo, kdaj bo urejena mreža satelitskih urgentnih centrov in kje bodo locirani. Danijel Bešič Loredan mi je februarja letos med drugim odgovoril: »Zelo blizu smo konsenzu stroke, kam spadajo specialisti urgentne medicine in kako jih bomo vrnili v urgentne centre, satelitske urgentne centre, in kako bomo vse skupaj kadrovsko, strokovno, organizacijsko in tudi z investicijami planirali do leta 2040. Te potrebe se bodo spreminjale, treba je upoštevati tudi razvoj države in cilj ministrstva je, da zgodbo iz leta 2015, ko so nastali urgentni centri, ko je bila zamisel tudi za SUC-e ali za satelitske urgentne centre, pripeljemo do konca in imamo jasno mrežo nujne medicinske pomoči, ki je ločena od ambulant družinske medicine.« Glede časovnice je dodal: »Odgovor na ministrstvu za zdravje je jasen – najkasneje do junija bomo imeli postavljene mreže, na osnovi tega bomo še prej, najverjetneje aprila, maja, razpisali pogoje za SUC-e, ki bodo enaki za vse.« Konec letošnjega julija mi je Danijel Bešič Loredan predstavil nadaljnje aktivnosti. V mesecu juniju se aktivnosti nadaljujejo v obliki organizacije regijskih srečanj predstavnikov izvajalcev in njihovih ustanoviteljev, lokalnih skupnosti, na katerih želimo priti do konsenza o bodoči ureditvi sistema nujne medicinske pomoči na regijskem nivoju. Prvo regijsko srečanje je potekalo 19. junija 2023, kjer so bili prisotni izvajalci nujne medicinske pomoči in predstavniki ustanoviteljev Obalno-kraške, Goriške in dela Primorsko-notranjske regije. stališča me zato zanima: Kako daleč ste v resnici s pripravo mreže satelitskih urgentnih centrov? Kdaj boste predstavili lokacije satelitskih urgentnih centrov? Ali bo satelitski urgentni center tudi v Šmarju pri Jelšah? Ali lahko občine za satelitske urgentne centre računajo tudi na evropska sredstva? Hvala.